Hvala.

Hvala

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici,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

i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Stanka? Da, dobro. Prije dakle nego što dam riječ predlagatelju imamo zahtjeve za stankom, prva je kolegica Orešković i vidio sam kolegu Miletića. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Zakon o zaštiti zviždača jedan je od bitnih antikorupcijskih zakona i kada raspravljamo o tome kako ćemo urediti ovaj institut moramo vidjeti što se zapravo sa zviždačima događa u praksi. Možda najbolji primjer o tome govori današnja naslovnica Nacionala i jedan vrlo konkretan slučaj kroz koji bi ja voljela da promatramo sve odredbe kojih ćemo se dotaknuti u današnjoj raspravi. Naime, jedina učinkovita zaštita zviždača je učinkovito i neovisno pravosuđe, brz i efikasan rad nadležnih državnih tijela i institucija. U ovom konkretnom slučaju ja bih voljela da naše institucije prije svega Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a i Državno odvjetništvo reagiraju istom onom brzinom i ažurnošću s kojom su reagirali djelatnici policije u ovom slučaju, bizarnom slučaju privođenja umirovljenika zbog prijetnje i uvrede trulim jajima. Ovaj slučaj ukazuje na teške zlouporabe položaja, ovlasti i dužnosti čitavog niza visokopozicioniranih dužnosnika počevši od ministra Banožića, počevši od predstojnika Ureda vlade gospodina Frke Petešića, počevši od direktorice državne tvrtke Državne nekretnine d.o.o., a uvaženi predsjedavatelju i vas se ovdje u jednom vrlo ružnom kontekstu spominje. Podsjetit ću i to da je hrvatska javnost upoznala što znači razlika između potencijalnog i realizirano sukoba interesa. Potencijalni sukob interesa je situacija u kojoj netko nešto pokušava međutim do prave realizacije nije ni došlo. Ukoliko su tvrdne koje je danas objavio tjednik Nacional istinite ovdje svjedočimo o realiziranom sukobu interesa zbog kojeg bi u roku keks kada bi državna tijela imala volje trebala pasti kompletna vlada. Hvala. Stanka je odobrena, sada je na redu kolega Miletić. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Ministre evo tražimo stanku u ime kluba, htjeli bi još jednom staviti naglasak i posvjestiti koliko je važno u svim dimenzijama boriti se protiv korupcije. Ne samo na razini jezika, nego baš konkretnim djelima. Neki tvrde da je šutnja zlato, a mi znamo da šutnja u ovoj dimenziji korupcije i nepotizma u našoj državi je izričito, izričito znak slaganja sa svim onim nepravilnostima i teškoćama koje se događaju. Nedavno su u Bruxellesu izračunali da korupcija košta hrvatsko društvo 60 milijardi godišnje. Dakle, to je cifra da se smrznete, to je cifra da se smrznete i koliko bi mi dobra mogli učiniti konkretno sa tim novcem. Meni se čini da smo došli u opasnost da čak imamo i zakone koji su dosta dobri, a onda na terenu imamo kaos, u sustavu imamo kaos i pitamo se čije te šape stoje nad našim pravosuđem, čije šape stoje nad našim odvjetnicima nad cijelim našim sudstvom ako mi danas nemamo pravedan sustav. Pa sjećamo se svi evo Andrijane Cvrtile, Sabljaka dakle ljudi koji su prijavili nepravilnosti koji su podigli svoj glas protiv korupcije, protiv nepotizma i onda ne da završe na marginama nego ih se šuta, ostaju bez posla, ostaju uistinu bez osnovne egzistencije. I to nje u redu. I ministre apeliram na vašu savjest sada uistinu, dakle na vašu savjest kao čovjeka koji vodi jedno tako važno ministarstvo, učinite sve što možete da zaštitite ljudi koji prijavljuju krađe, nepravilnosti, korupciju i počnimo graditi bolju, pošteniju i pravedniju Hrvatsku. Hvala. Hvala i vama. Javlja li se još tko za stanku? Onda ćemo napraviti kratku stanku do 10,35.

Poštovani kolegice i kolege nastavljamo sa radom, pa ću sada zamoliti poštovanog ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu da predstavi navedeni prijedlog zakona. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Republika Hrvatska je među prvim članicama EU koja je jedinstvenim pravnim okvirom uredila prava osoba koji prijavljuju nepravilnosti, odnosno tzv. zviždača. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti usvojen je u veljači 2019. godine i stupio je na snagu 1. srpnja 2019. godine i već u taj zakon su ugrađeni određeni međunarodni standardi zaštite zviždača primarno oni Vijeća Europe. Iste godine kada je Republika Hrvatska donijela zakon na razini EU 23. listopada donesena je i Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koji prijavljuju povrede Unije. Iako se donošenje novog zakona pristupa primarno zbog potrebe usklađivanja našeg zakonodavstva sa direktivom EU ovim prijedlogom dodatno se uređuju pojedina pitanja na koje je ukazala praksa. Novim zakonom preciznije se uređuje područje primjene i ono se proširuje na sektorske propise EU koji su izričito navedeni u zakonu, a zatim i na područja koja utječu na financijske interese Unije, te područja koja se odnose na unutarnje tržište, tržišno natjecanje i državne potpore. Uz to i dalje se propisuje zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ukoliko se takvim kršenjem ugrožava i javni interes. U novom zakonu zadržana je struktura kanala za prijavljivanje koja obuhvaća unutarnje prijavljivanje, prijavljivanje dakle nepravilnosti putem povjerljive osobe kod poslodavca. Povjerljivu osobu moraju imati svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika, dok se poslodavcima koji imaju između 50 i 249 zaposlenika daje mogućnost dijeljenja resursa u vezi prijava i vođenja postupka unutarnjeg prijavljivanja. Radnici će i dalje zadržati odlučujuću ulogu u izboru povjerljivih osoba. Povjerljive osobe će se imenovati na Radničkom vijeću ili će to biti sindikalni povjerenik ili izravno na prijedlog radnika. ono omogućuje odnosno ono se određuje, dakle prijavljivanje vanjskom tijelu, odnosno pučkoj pravobraniteljici. Novina je da će prijavitelj od sada nepravilnost moći izravno prijaviti pučkoj pravobraniteljici neovisno o tome je li prijavitelj prvo koristio kanal unutarnjeg prijavljivanja. Javno razotkrivanje je također kanal za prijavljivanje. To predstavlja otkrivanje nepravilnosti javnosti. Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na zaštitu sukladno ovome zakonu ako u okviru unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti kako bi se prijava riješila ili ako smatra da nepravilnost predstavlja opasnost za javni interes, zatim da postoji rizik od osvete ili ako su izgledi da će se nepravilnost ukloniti niski. Preciznije se definira pojam osvete koji obuhvaća svaku izravnu ili neizravnu radnju ili propust u radnom okruženju poput prijetnje osvetom ili pokušaj osvete. To omogućuje kvalitetniju zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na zaštitu koja uključuje sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti, te primarnu pravnu pomoć. Izričito se propisuje da osoba koje su prijavu podnijele anonimno ali im je naknadno utvrđen identitet ostvaruju jednako pravo na zaštitu kao i osobe koje su otkrile identitet. Uz to, pravo na zaštitu ostvaruje i osoba koja nepravilnost izravno prijavljuje institucijama, tijelima ili agencijama EU. Pravo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti od sada će uživati i povjerljiva osoba, njezin zamjenik kao i povezane osobe. Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se omogućava zaštita ne samo osoba koje su u stalnom radnom odnosu već primjerice i volonterima, studentima, osobama angažiranim prema ugovoru o djelu, osobama koje sudjeluju u postupcima javne nabave, odnosno osobama koje sudjeluju u aktivnostima kod poslodavca. Kada govorimo o postupku prijave nepravilnosti on se značajno olakšava, uređuje se sadržaj prijave nepravilnosti i način prijave. Prijava će biti omogućena usmenim ili pisanim putem. Pisani put će se unaprijediti u odnosu na dosadašnji sustav i u buduće se podrazumijevati bilo koji sustav koji omogućuje pisani trag o prijavi što uključuje moderne IT alate, aplikacije i Usmena prijava moguća je putem telefona ili drugog sustava glasovnih poruka, a na zahtjev prijavitelja i fizičkim sastankom. Kada je riječ o sankcioniranju novost je uvođenje i mogućnost izricanja prekršajnih sankcija za pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti ili povezanih osoba. Predviđeno je da povjerljiva osoba i njezin zamjenik, te bilo koja druga osoba koja sudjeluje u postupku prekršajno odgovaraju za kršenje obveza zaštite identiteta i povjerljivosti. Novim Zakonom o zaštiti zviždača ojačat će se pravna zaštita zviždača kroz osiguranje prava na primarnu besplatnu pravnu pomoć, proširenje kruga osoba koji imaju pravo na zaštitu. Zatim će se pojednostaviti postupak prijave i osnažiti građane da prijavljuju nepravilnosti. Vjerujem da smo svjesni uloge i važne uloge zviždača u demokratskom društvu i da će današnja rasprava potvrditi kvalitetni smjer kojim Republika Hrvatska ide. Hvala. Idemo sa replikama. Prva na redu je poštovana kolegica Selak Raspudić. Izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Ja vam prvo naravno želim čestitati na novom izvješću Transparency Internationala koji je pokazao da se u posljednjih 6 HDZ-ovih godina na Indexu percepcije korupcije nismo makli s mrtve točke. Ja vam doista čestitam, a nisam cinična jer to samo može značiti da smo dosegnuli dno što otvara prostor da će možda u budućnosti biti bolje budući da se šest godina ne mičemo s mrtve točke. Moje pitanje vrlo je konkretno. Kada gledamo ovaj prijedlog zakona možemo primijetiti da njime, točnije čl. 26. načinu na koji se prijavljuje vanjskom prijavitelju koji je bitniji od onog unutarnjeg jer nitko ne vjeruje onima u firmi kojima treba prijaviti korupciju nisu zadovoljni ni pučka pravobraniteljica ni zviždači. Pučka pravobraniteljica kaže da to nije isključivo njezina ingerencija, a zviždači kažu da treba proširiti krug vanjskih prijavitelja. Jeste li spremni razmotriti tu mogućnost da biste olakšali zviždačima da prijavljuju nepravilnosti? **Jandroković, Gordan Dakle, intenzivna je bila komunikacija i između i mene i pučke pravobraniteljice, ali i unutar radne skupine koja je radila na izradi ovoga zakona, sudjelovali su predstavnici ureda pučke pravobraniteljice. u razgovoru sa pučkom pravobraniteljicom jedna od bojazni pučke pravobraniteljice je bilo zapravo nedovoljna kadrovska kapacitiranost ureda pučke pravobraniteljica u situaciji da dođe određeni veliki broj prijava temeljem ovoga zakona, a isto tako određeni prostorni problemi su tu istaknuti, tako da smo u tim razgovorima svakako dotakli to pitanje i osigurat ćemo i kroz proračun u uredu pučke pravobraniteljice dodatna zapošljavanja ako prijava bude, a svakako i ono što ste spomenuli razmotrit ćemo između dva čitanja da proširimo eventualno još nekih od kanala za prijavu nepravilnosti. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče HS. Poštovani ministre mene zanima nešto konkretno. Dakle, što vi možete kao ministar hrvatskoj javnosti, recite dakle hrvatska javnost ovo prati i pobrinut ćemo se da čuju to hrvatski građani, što možete vi kao ministar učiniti za Andrijanu Cvrtilu, dakle žena dođe, prijavi korupciju, prijavi ono što ne valja i onda joj se u sustavu, dakle radi sistematizacija da dobije nogu u dupe, dakle katastrofa i kakvu mi poruku šaljemo tada hrvatskim građanima, prijavi korupciju fasovat ćeš, prijavi nepotizam fasovat ćeš jer zna hobotnica na koje načine može provesti fasovanje dakle ljudima, kakvu poruku mi šaljemo ili mi trebamo ohrabriti hrvatske građane i reći prijavi sve ono što ne valja, prijavi jer time radiš dobro, boriš se protiv zla. Ministre, što možete napraviti da pomognete toj ženi? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa ne bi sad ja se referirao na konkretni prijedlog, ja bi samo istaknuo i ponovio ono što sam uvodno istaknuo da će ovaj zakonski tekst koji se nalazi ovdje pred koji uključuje dovoljne elemente i sudske zaštite, ali i svega ostalog što ide uz to i besplatnu pravnu pomoć potaknuti osobe, dakle zaposlenike da prijave određene nepravilnosti. Dakle, dodatno smo ojačali pravnu zaštitu zviždačima, omogućili smo im besplatnu pravnu pomoć. Isto tako taj sudski postupak do kojeg eventualno dođe dakle će se voditi po hitnom postupku, dakle propisane su i određene privremene mjere koje sud u tom postupku može donositi. Tako da vjerujem da je ovaj zakonski tekst koji se ovdje danas nalazi pred vama dakle takve naravi da se jača pravna zaštita zviždača, da se samim time tom zaštitom zviždača potiče te osobe da prijave određene nepravilnosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, kolegica Vidović Krišto, izvolite. Čl. 238., vrijeđanje zastupnika. Nemate vi šta ne odgovarati na konkretna pitanja, ako vam je postavljeno konkretno pitanje ovo je HS kojemu vi odgovarate, pa izvolite i odgovoriti. A vi g. predsjedavajući dovedite u red g. ministra da zna kako je ustav napisan i kome on odgovara. Kolegice Vidović Krišto dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Pravo je ministra da odgovori na način na koji smatra da je potrebno, prosudit će građani da li je to bilo dobro ili nije, a ne mogu mu ja određivati što će on govoriti u svome odgovoru. Tako da vas molim da se klonite takve vrste naputaka. Izvolite sada kolega Habijan. rekao bih da su zapravo 3 zakona bila ovdje spomenuta kao ključna i krovna upravo u borbi protiv korupcije, dakle Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o lobiranju koji je u pripremi i upravo ovaj zakon koji danas raspravljamo u prvom čitanju. Mislim da se svi možemo složit kako je zaštita prijavitelja od iznimnog interesa. Ono na što bih se referirao jest upravo čl. 37. i 38., dakle vezano za prekršajne odredbe odnosno novčane kazne i ovaj iznos do 50.000 kuna za poslodavca, pa u tom smislu bi zapravo želio ukazat dal postoji mogućnost dakle da se do drugog čitanja možda razmisli o visini te kazne jel ta kazna bi trebala bit odvraćajuća zapravo za sve da ne čine odnosno ne krše ove odredbe odredbe ovog zakona, pa možda u tom smislu pogledati i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja gdje se zapravo novčana kazna određuje u određenom postotku od ukupnog prihoda koji tamo poduzetnik, a ovdje zapravo poslodavac ostvari recimo u zadnjoj godini za koju postoji godišnja financijska izvješća. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa evo, svakako te prekršajne odredbe koje su normirane u čl. 37. i 38. bi trebale djelovati odvraćujuće prema samim poslodavcima. Tako da evo možemo do drugog čitanja razmislit o tome da se te, ti iznosi koji su od 10 do 30 tisuća kuna odnosno 30 do 50 tisuća kuna da se povećaju da zaista one budu budu preventivne u odnosu na same poslodavce da spriječe bilo koji oblik pritiska prema radnicima odnosno bilo koji oblik izbjegavanja primjene ovoga zakona koji će zasigurno kao što sam i rekao ovaj unaprijediti zakonski okvir zaštite zviždača. Hvala. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, kao povjerljiva osoba osim osobe zaposlene kod poslodavca sada može biti imenovana i treća osoba. Zanima me koja je procedura izbora te treće osobe, da li postoje neka ograničenja tko smije biti treća osoba, da li je to odvjetnik, revizor, neko drugi? I zanima me imate li namjeru ovaj zakon učiniti dostupniji zaposlenicima kao što primjer recimo etičkog kodeksa ili Pravilnika o radu koji mora biti sveprisutan svim zaposlenicima? Hvala. Dakle, naravno dakle osim što smo predvidjeli da povjerljive osobe budu zaposlenici te pravne osobe postavili smo i mogućnost zapravo da povjerljive budu, osobe budu i izvan pravne osobe tako da evo vjerujem da će ta se mogućnost i koristi. Imamo i mogućnost da kada govorimo o lokalnoj samoupravi, dakle više jedinice lokalne samouprave zajednički imenuje povjerljivu osobu. Nismo detaljno ovim zakonskim tekstom propisali tu mogućnost, no evo do drugog čitanja možemo i o tome, i o tome razmisliti. Vjerujem da će zapravo ovaj zakon polučiti određene rezultate da će, poslodavci i imaju obvezu dakle i kroz imenovanje povjerljive osobe i sve ostale aktivnosti upoznati sve radnike sa pravima koje im pripadaju temeljem odredaba ovog zakona. Naravno ono uključuje i kanale …/Upadica: Hvala izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Dobar dan. Poštovani ministre govoriti o korupciji u Hrvatskoj je već zaista jedna notorna stvar sa 97% percepcije o široko rasprostranjenosti korupcije svima je jasno koliko je važno ohrabriti građane i dati im potpunu zaštitu. U zakonu predviđate samo elementarnu pravnu pomoć, nema nikakvog predviđanja psihosocijalne i psihološke pomoći, a čak u javnoj raspravi imate podatke da 85% zviždača pati od raznih poremećaja mentalnog zdravlja, anksioznosti, straha, nepovjerenja, a samo da pogledam 48% 48% što je veliki broj imate poremećaje na kliničkoj razini znači to su već teže situacije. Da bismo građanima doista poslali poruku nemojte se bojati, prijavite, sustav će stati iza vas, da li smatrate potrebnim da ipak u ovaj prijedlog zakona uđe i psihosocijalna i psihološka pomoć zviždačima. Zahvaljujem. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Da dosta je bilo upita na javnom savjetovanju vezano za psihološku, psihosocijalnu pomoć. Dakle, mi nismo predvidjeli ovim zakonom tu mogućnost. Dakle, predvidjeli smo besplatnu primarnu pravnu pomoć. Ma evo mogu zapravo ovaj istaknuti da zapravo i ćemo kod, nakon donošenja ovoga zakona i početka njegove primjene zapravo i prvenstveno sa Uredom pučke pravobraniteljice vidjeti zapravo podatke i nekakve, nekakva njihova promišljanja pa nije isključeno da u budućnosti ubacimo i psihosocijalnu odnosno psihološku pomoć u odredbe zakona i na taj način omogućimo ne samo besplatnu primarnu pravnu pomoć nego i psihosocijalnu pomoć. Vilim (Možemo!)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre da li bi ovaj zakon zaštitio npr. zviždača iz redova policije? Zviždača koji bi upozorio na nezakonito ponašanje svojih kolega na granici prema izbjeglicama. Da li bi se MUP mogao sakriti iza pojma nacionalne sigurnosti ili ne bi? Mislim pitanje je, ja vas molim da nam precizno kažete da li bi to zviždenje bilo zaštićeno ovim zakonom? Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle radi se evo o jednom konkretnome primjeru, ja u ovom trenutku ne bih ulazio u pojašnjavanje i objašnjavanje da li se u tom konkretnom predmetu radi o pitanju nacionalne sigurnosti ili ne. Dakle, u radu ove radne skupine sudjelovali su i predstavnici dakle dali su određene komentare i predstavnici i unutarnjih, MUP-a i Sigurnosno-obavještajne agencije. Zasigurno nije cilj ovoga zakona spriječiti prijavu određenih nepravilnosti. Međutim kao što ste i sami spomenuli postoje određeni izuzeci. Pitanje nacionalne sigurnosti je izrazito važno i bitno tako da i ono predstavlja određeni izuzetak tako iz tog razloga ja ne bi se konkretno osvrtao na to pitanje. Hvala. Idemo dalje, kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre prije svega drago mi je da danas raspravljamo o donošenju novoga zakona iako je dakle direktiva EU ta zbog koje se išlo u izmjene i dopune, ali upravo što smo 2019. prvi put donijeli Zakon o zaštiti prijavljivača nepravilnosti i vidjeli određene dakle stvari koje u praksi možemo još unaprijediti smo i danas ovdje sa novim zakonom. Veseli da upravo i Savez samostalnih sindikata RH, ali i Ured pučke pravobraniteljice pozdravljaju niz noviteta u zakonu. Tako da jedan noviteta je i ne samo proširenje prijavitelja nego i proširenje vremenskoga slijeda prijavljivanja dakle izmjena obavljanja poslova u radno okruženje i da se može prijaviti i nakon aktivnosti ali i tijekom, ali i prije početka određene aktivnosti pa ako možete reći što konkretno znači dakle i te promjene vezano za vremenski slijed. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, svakako smo osim implementacije ove direktive u praksi smo vidjeli određene dakle i pravne praznine ili određene probleme u slučaju prijavljivanja određenih nepravilnosti i to smo zapravo kroz kroz radnu skupinu implementirali, promijenili u ovome zakonskom okviru koji imamo još od srpnja 2019. godine. Svakako smo kroz te izmjene i mimo same implementacije i transponiranja direktive omogućili, olakšali određene prijave nepravilnosti, ali isto tako ono što smo vidjeli i u praksi, dakle ta sudska zaštita, dakle tu smo pojačali dodatno tu sudsku zaštitu, dakle ukinuli smo i rokove za podnošenje tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Isto tako smo uveli i dakle da je taj sudski postupak hitan i da se moguće temeljem prijedloga stranke donese određena privremena mjera.

Kako bi Churchill rekao ako ne želiš riješiti problem osnuj komisiju, tako Plenkovićeva vlada donosi zakone koji već postoje kako bi prikrila vlastite korupcionaške radnje i manipulirala hrvatsku javnost. Imamo aktualni problem u CERP-u, dakle revizorica Nada Ružić utvrdila je da je uprava tog CERP-a samo na jednom projektu Hrvatsku državu oštetila za 104 milijuna kuna. Ona je to naravno prijavila, međutim kako uprava nije reagirala obratila se premijeru Plenkoviću i ministru Mariću, međutim umjesto da je zaštite i spase Hrvatskoj 104 milijuna kuna, oni gospođi Ružić daju otkaz. Recite mi je li za ovu vrstu lopovluka zaista potrebno donijeti zakon kako bi se on spriječio? Kada k tomu dodamo još i da osobni prijatelj Plenkovića odvjetnik Danijel Klobučar naplaćuje nevjerojatne sume u tom istom CERP-u onda je jasno tko je glava korupcije ovdje u Hrvatskoj.

uglavnom je bio uređen temeljem smjernica Vijeća Europe, nakon toga je donesena europska regulativa i zapravo sada transponiramo tu europsku regulativu. A kako od srpnja 2019. imamo na snazi Zakon o zaštiti zviždača u praksi smo vidjeli određene nedostatke i zapravo što sam i više puta istaknuo, danas sve te probleme u praksi i pravne praznine koje su se susreli i prijavitelji nepravilnosti, ali isto tako i tijela koja su djelovala u čitavom tom procesu ispravljamo i kvalitetnije uređujemo kroz ovaj zakonski tekst. Tako da vjerujem da je niz promjena pozitivnih i dobrih koji su pozdravljeni u javnosti i od strane

i hrvatskome narodu. S druge strane stječe se dojam da vi uistinu mislite kao Vlada ove države represijom se obraniti od bunta građana na vaše korupcionaške radnje, a ja vam kažem, a to smo vidjeli na primjeru umirovljenika iz Malenice, a ja vam kažem to nikome u povijesti nije uspjelo pa neće ni vama. Kolegice Vidović Krišto dobivate drugu opomenu, ovo nije bila povreda poslovnika nego replika. Sada je na redu kolega Jakšić, izvolite **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre. S obzirom da i danas su izašli podaci percepcije korupcije u RH, sigurno da svaka ovakva rasprava je nešto što treba pozdraviti jer svi zajedno se moramo boriti protiv nečega što desetljećima izjeda Hrvatsku kao rak. No ono što je moje pitanje je što će i ove današnje izmjene o kojima raspravljamo donijeti svima onima koji su nagrabusili od sustava unatrag nekoliko mjeseci nekoliko godina? Imamo slučaj Kutine, imamo slučaj URIHO mogli bi ih pobrojati još podosta. I da li osobno smatrate da ove promjene mogu promijeniti percepciju prema korupciji bez značajnijih promjena u sustavu i DORH-a i hrvatskog sudstva? Jer znamo da puno puta se nešto i pokrenulo od strane pučkog pravobranitelja, a li onda kad je trebalo nastaviti je ili naprasno prekidano ili je završilo u zastari. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, svjesni smo tog problema s kojim se suočavamo, idemo s nizom izmjena pa i započeli smo sa Strategijom borbe protiv korupcije i akcijskim planovima temeljem te strategije koje se trenutačno i pripremaju u Ministarstvu pravosuđa i uprave i Zakon o sprečavanju sukoba interesa i Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Zakon o lobiranju su samo jedan dio aktivnosti koje poduzimamo u tom smjeru mijenjanja percepcije borbe protiv korupcije, ali isto tako i same borbe protiv korupcije od strane nadležnih tijela. Ubrzo će evo doći ovdje pred vas i zakon izmjene Zakona o sudovima i Zakona o DORH-u koji također predviđaju niz aktivnosti koje će zasigurno doprinijeti do promjeni zapravo građana oko percepcije same korupcije. Dakle, to nije jednostavan put, to je dugotrajan put, svjesni smo toga, ali evo nizom aktivnosti koje pripremamo pa i ovim današnjim zakonom

Poštovani g. ministre. Pitam vas da li ćete u području prijavljivanja nepravilnosti pridodati i slučajeve diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava kao posebno osjetljiva osjetljiva područja, posebno u tijelima državne vlasti kako bi zaštitili zviždače i kada se pojavljuju prijave na tom području, mislim da ih imamo puno i mislim da bi trebalo i ta područja posebno zaštititi. Mislim da je o tome bio razgovarao i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da li razmišljate proširiti i na to područje? **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice. Pa zasigurno je temeljem rasprave na Odboru za ljudska prava i nacionalne manjine, ali evo i temeljem današnje plenarne rasprave ćemo do drugog čitanja akceptirati sve što je konstruktivno i sve što doprinosi jačanju i položaja zviždača i njihovoj zaštiti, pa evo tako da bi to ostavio da do drugog čitanja

pozdravljam ovaj zakon i zaštitu prijavitelja odnosno njihov identitet. Međutim moje pitanje vama je sljedeće, da li će zviždači napraviti revoluciju u sustavu ako mi već imamo postojeći sustav koji bi se trebao boriti protiv korupcije i kakve su usporedbe sa europskim zemljama? Da li su tamo zviždači predvoditelji borbe protiv korupcije ili institucije koje

institut zviždača je jedan mali segment u toj borbi protiv korupcije. Dakle, tu postoje u tom procesu borbe protiv korupcije niz tijela koje tu sudjeluju prije svega i preventivna, ali i represivna tijela, institut dakle zviždača odnosno prijavitelja nepravilnosti samo je jedan segment zapravo te borbe protiv korupcije. Kroz ovaj kvalitetan zakonski tekst zasigurno ćemo i ohrabriti i potaknuti te osobe da prijavljuju određene nepravilnosti. Dakle, zviždači neće biti nositelji borbe protiv korupcije već jedan mali segment u toj borbi protiv korupcije a da bi to ostvarili dakle moramo imati kvalitetan zakonski tekst u kojem će dakle svi ti zviždači uživati određeni oblik zaštite u svim fazama prijave. Dakle, prvoj prijavi kod samog poslodavca, ali naknadno i sudskoj zaštiti. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre, nedavno je u javnosti izašla afera vezano za HNB i kupovanje, trgovanje dionicama, obveznicama koje je možda uključivalo i korištenje određenih povlaštenih informacija. Aktualni predsjednik države je rekao da osoba koja je tajne informacije iz AKD-a dala novinaru je počinila krivično djelo. Sukladno članku 28. zakona koji predlažete kaže između ostalog da može zviždač izaći u javnost u slučaju vanjskog prijavljivanja postoji rizik od, znači on može izaći u javnost ako postoji rizik od osvete. Po vama, je li osoba koja je dala informacije ovom novinaru počinila krivično djelo ili je to zviždač koji je samo koristio ovo što ste vi predvidjeli člankom 28. Hvala. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, dakle moram priznati da mi nije detaljno poznata ta situacija oko Hrvatske narodne banke. Međutim, istaknuo bih da ovaj zakonski tekst koji se nalazi ovdje pred vama, dakle osim tog kanala unutarnjeg prijavljivanja i vanjskog prijavljivanja ima i tu mogućnost javnog razotkrivanja otkrivanja nepravilnosti javnosti. I ono što je bitno zapravo da je u svim tim situacijama bilo da je riječ o unutarnjem, vanjskom ili razotkrivanju javnosti kao obliku prijavljivanja ili otkrivanja nepravilnosti te osobe imaju pravo na zaštitu sukladno ovome zakonu. Što je u konkretnom slučaju riječ? Da li je riječ o kaznenom djelu ili da li je riječ o određenoj nepravilnosti, da li je ta osoba zviždač teško mi je u ovom trenutku odgovoriti na to pitanje, nemam dovoljno elemenata o čemu se tu radi. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče. Evo poštovani ministre, sigurno i Zakon o korupciji, prijedlog zakona i Zakon o sukobu interesa i danas zaštita prijavitelja. To je nešto što daje sigurnost i samim prijaviteljima da imaju hrabrosti još više, ali svi od nas, svakom građaninu je dužnost prijaviti nepotizam, određene sfere u društvu koje pokazuju da da ne ide dobro. Ali mene ono što izuzetno zanima i što me brine i evo vidjeli smo naš gradonačelnik je nakon 6 mjeseci upao u sukob interesa koji je došao na vlast, su došli osvješćujući Zagrepčane da oni neće biti u korupciji, nepotizmu, u sukobu interesa. Danas plašeći građane na drugom načinu davanjem otkaza i drugim stvarima što me jako brine kao građanina ovoga grada. Evo molim vas jel' možete nešto reći. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, rekao sam u više navrata, dakle imamo jedan paket propisa koji svakako ide u smjeru i smanjivanja korupcije ili mijenjanja percepcije u borbi protiv korupcije gdje se jačaju tijela koja sudjeluju u svim aktivnostima. Jedna od tih aktivnosti koje smo mi poduzeli je novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, tako da svakako od svih nositelja javnih funkcija se očekuje odgovorno, transparentno postupanje, postupanje koje koje ne dovodi u konkretan sukob interesa. Tako da evo i od gradonačelnika grada Zagreba ali i od nositelja izvršne vlasti, odnosno svih dužnosnika, svih javnih dužnosnika se očekuje da postupaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima ako govorimo o ovom području prevencije korupcije, a to je prije svega i Zakon o sprječavanju sukoba interesa ali isto tako i da poštuju i ove zakone koji se odnose na osobe koje prijavljuju određene nepravilnosti da se ne dovodi do osvećivanja, šikaniranja i svega ostalog. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani ministre, prvo bih izrazio zadovoljstvo što ste ostavili prostora da se povećaju kazne za poslodavce nakon replike kolege, jer kazna od 10 000 kuna ili nekoliko desetaka tisuća kuna sigurno neće odvratiti poslodavca da krši odredbe ovog zakona. Drugo, htio bih vas pitati nešto konkretno o samim zviždačima. Jasno nam je da ukoliko zviždač prijavi, odnosno prijavitelj to prijavi i nakon toga poslodavac ne poštuje odredbe ovog zakona prijavitelj dobije otkaz. On treba do sudskog epiloga od nečega živjeti. Da li ste razmišljali o tome kako da tom čovjeku pripomognemo s obzirom da ima i obitelj, s obzirom da treba i on treba imati nekakve svoje životne potrebe. Kako će mu država pomoći do momenta dok se sud ne riješi? Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, dakle u tim situacijama ako do njih dođe, dakle omogućena je sudska zaštita. Dakle, postoji tužba koja se može prijaviti odnosno koja se može podnijeti nadležnome Općinskom sudu. Dakle, riječ je o tužbi koja se podnosi Općinskom sudu, a uz tu tužbu dakle osoba može zatražiti izricanje privremene mjere i u tom slučaju, dakle privremena mjera i sama tužba ide u smjeru da se zabrani određeno činjenje osvete i otklanjanje određenih posljedica samog ponašanja poslodavca prema radniku. Ono što bih istaknuo da je taj postupak pred Općinskim sudom hitan, da se treba riješiti po hitnom postupku, a isto tako da se da se odluka o privremenoj mjera mora donijeti u roku od osam dana tako da smo kroz te mehanizme odlučili zaštititi radnike. Moram istaknuti da o nekakvoj naknadi ili nekom drugom obliku plaćanja samom prijavitelju nepravilnosti nismo u ovom trenutku razmišljali. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, jasno je da je pučka pravobraniteljica i njen ured važna karika u logistici zaštite prijavitelja nepravilnosti. Rečeno je i na odborima da nema dovoljno administrativnih kapaciteta, eto tu ste uskočili sa 5 novih djelatnika, odnosno službenika, a ona traži još jednog dužnosnika, ja se nadam da ćete i izići u susret, ali mi nije jasno s obzirom da zgrada u kojoj je ured pučke pravobraniteljice ima crvenu naljepnicu, a jasno je da ministar Horvat i njegovo ministarstvo nije baš učinkovito odnosno uopće nije učinkovito u obnovi, kako mislite riješiti prostorno to pitanje jer je rekla da neki djelatnici nemaju ni stol za kojim mogu sjediti i raditi? Hvala. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Uvodno sam istaknuo da smo imali intenzivne razgovore sa i ja osobno sa pučkom pravobraniteljicom, ali i s njenim uredom. Rješavamo problem kadrovskog kapaciteta naravno sukladno aktima i odlukama koji postoje oko zapošljavanja, ali isto tako i općim aktima koje donosi ured pučke pravobraniteljice, tako da ćemo svakako pratiti po stupanju na snagu ovoga zakona sve aktivnosti odnosno priljev prijava i reagirati ako pučka pravobraniteljica osjeti potrebu da poveća kadrovske kapacitete naravno sukladno općim aktima koje uređuju ustrojstvo ureda pučke pravobraniteljice. Mogu istaknuti evo da intenzivno komuniciramo i na temu rješavanja prostornih kapaciteta, te vjerujem da ćemo u što kraćem roku riješiti i to pitanje i evo to, to možete i upitati i pučku pravobraniteljicu, dakle intenzivno radimo na tome i pokušat ćemo u što kraćem roku riješiti to pitanje. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, sigurno da je cilj donošenja ovog zakona što bolja zaštita zviždača. U čl. 28. imamo predviđeno postupanje kod javnog razotkrivanja nepravilnosti, pa me zanima, ovdje predviđena su dva uvjeta koja moraju bit ispunjena radi zaštite onih koji javno prijavljuju nepravilnosti, međutim u st. 3. tog članka kaže se da se članak ne primjenjuje na slučajevima u kojima osoba izravno otkrije informacije medijima na temelju posebnih odredbi domaćeg prava kojima se uspostavlja sustav zaštite u pogledu slobode izražavanja i informiranja. Čini mi se da se pod to „može“ skoro pa sve podvest, pa me zanima zašto onda uopće propisujemo ova dva uvjeta, ne bi li možda bilo bolje da jednostavno kažemo da i javni prijavitelji nepravilnosti imaju zaštitu kao i svi ostali? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** dakle imamo tri kanala prijavljivanja nepravilnosti, dakle unutarnji, vanjski i javno razotkrivanje. Naravno dakle unutarnje i vanjsko prijavljivanje su nekako ti kanali koji omogućuju i bolju i jaču zaštitu samoga prijavitelja nepravilnosti. Naravno ukoliko izostane određena reakcija kroz ta dva oblika komunikacije odnosno prijavljivanja imamo taj treći oblik, dakle javnog razotkrivanja nepravilnosti. Evo vjerujem da ćemo temeljem i današnje rasprave i na odborima ili i ovdje plenarne sjednice dakle doći do određenih prijedloga, tako da evo do drugog čitanja svakako možemo i vaš prijedlog razmotriti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam ministre, nema više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prva je na redu poštovana kolegica Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Svi se sjećamo afere Watergate, ali tko se još sjeća Williama Marka Felta? Tek pred smrt čovjek je rekao da je upravo on bio duboko grlo i on je bio taj zviždač koji je bio ključna osoba bez koje nikada za aferu Watergate ne bi doznali. Afera Enron je još jedna za koju znamo apsolutno svi. Često i mi profesori studentima upravo to ističemo kao jednu od afera kada govorimo o financijskim nepravilnostima, ali nitko se vjerojatno ne sjeća ili malobrojni Sherron Watkins koja je bila potpredsjednica za korporativni razvoj i koja je upravo te nepravilnosti u Enronu iznijela van. Često i brzo zaboravimo imena ljudi koji su pokazali iznimnu građansku hrabrost. Oni pak uglavnom dobiju otkaz, sankcionirani su. Unatoč zakonima teško ostvaruju stupanj zaštite koji bi bio ne samo dovoljan nego i nužan u ovakvim situacijama. Izloženi su osudama okoline i ne zaboravimo da su oni u cijeloj toj priči vrlo često pojedinci koji su najizloženiji osveti daleko moćnijih pojedinaca i institucija, pa čak i cijelih sustava. I kada nakon što zviždač i ukaže na nepravilnost krene sudski proces onda taj proces traje godinama. Ishod je vrlo često neizvjestan. 2019.g. HS je donio zakon temeljem kojeg su zviždači trebali biti zaštićeni. Oporba je tada tvrdila kako će taj zakon ostati tek mrtvo slovo na papiru. Nažalost, bili su u pravu. Što se dogodilo u ovih nekoliko godina, je li se nešto promijenilo, jesu li zviždači bolje zaštićeni nego što je to bilo prije? Uglavnom ne. Najsvježiji primjer je gđa. Cvrtila koja je otkrila nepravilnosti u kutinskoj gradskoj vlasti i kao i brojni prije nje smijenjena je na radno mjesto koje novi direktor ukida jer kaže nema potrebe za tim radnim mjestom, u prijevodu dobila je otkaz kao i brojni zviždači prije nje. I uzalud što u zakonu jasno piše kako ne smije biti diskriminacije, kako ne smije biti zlostavljanja od strane poslodavca i prijetnji otkazom. Hrvatska je ratificirala kao i obično sve konvencije i preporuke, no slaba je to utjeha ljudima koji su imali hrabrosti ukazati na nepravilnosti. Jedan od mehanizama zaštite prijavitelja je sprječavanje odmazde. I sad ja moram postaviti pitanje koje je postavio i moj kolega Miletić tko će i na koji način pomoći gospođi Cvrtila iz Kutine da ne dobije otkaz? Koji je to mehanizam po sadašnjem zakonu, ali i po prijedlogu ovog novog koja je to institucija koja će taj mehanizam primijeniti da još jedan zviždač ne dobije otkaz? Jer mi moramo znati da u postojećem zakonu već postoje mehanizmi, ali oni se očigledno ne primjenjuju ili nisu dovoljni ili nisu dobro uobličeni jer upravo je ključno zaštititi prijavitelje nepravilnosti ili kako ih mi uglavnom zovemo zviždače od odmazde. Jer ako to ne napravimo, kako možemo onda očekivati da će itko prijaviti nepravilnosti ako će poslije toga biti izložen šikaniranju, ako će izgubiti radno mjesto, ako će izgubiti posao, izvor prihoda? To su ključne stvari. I evo još jednom ću ponoviti ono što sam pitala ministra u replici. Imamo slučaj sa HNB-om, sa najviših instanci znači aktualni predsjednik države postavlja samo jedno pitanje, njega te nepravilnosti ne brinu jesu li one opravdane, nisu nego od kud novinaru podaci iz AKDD-a jer ti podaci su tajni. Znači još ističe čudi se i naglašava kako se radi o krivičnom djelu jer ključno je njemu to da je novinar došao do podataka do kojih on nije smio doći. Pa u poslovanju svake tvrtke ima tajnih podataka, brojni su klasificirani upravo kao tajni podaci, a svaki menadžer potpisuje i ugovor o radu kojim se obvezuje na čuvanje poslovnih tajni. Ali što ako su upravo neki od tih podataka dokaz o nepravilnostima u poslovanju? U zakonu koji je pred nama u čl. 28. postavljaju se ograničenja vezano za javno otkrivanje nepravilnosti koje ne smije biti prije nego što osoba prvo podnese prijavu unutarnjim i vanjskim kanalima. Pa tako kaže smije izaći u javnost tek kada nisu poduzete odgovarajuće mjere kao odgovor na prijavu ili ako nepravilnost može predstavljati neposrednu ili očitu opasnost za javni interes kao u slučaju krizne situacije ili rizika od nepopravljive štete i u slučaju vanjskog prijavljivanja postoji rizik od osvete ili su izglede da će se nepravilnost djelotvorno otkloniti niski zbog posebnih okolnosti slučaja. Pa uvijek postoji rizik od osvete, znači svi zviždači su dobili otkaz, svi su bili predmet nekakve odmazde. Znači oni mogu svi redom odmah ići u javnost i ova prva dva kanala prijavljivanja uopće ne moraju ni koristiti jer ako je sve do jedan dobio otkaz znači da je on bio u riziku odmazde. Isto tako dosta je to širok postavljeno kao što je i rekla kolegica Jelkovac isto, pa će iznimno teško u primjeni procijeniti što je i kada u kojoj od ovih navedenih kategorija. Ima ovdje i dobrih stvari u ovom zakonu, da ne ispadne da samo kritiziram, ali malo ću se fokusirati na ovo što je rekla pučka pravobraniteljica u svom izvješću za 2020.g. Znači ona je postupala te godine po 45 prijava, 13 je preneseno iz 2019. Od 32 novozaprimljene 10 ih se odnosilo na državna tijela, sedam na javne službe, pet na jedinice lokalne i područne samouprave, pet na poslodavce u gospodarstvu i obrtu znači samo pet na poslodavce u gospodarstvu i obrtu, tri na tijela s javnim ovlastima te dvije na pravne osobe čiji je osnivač država ili lokalne vlasti. Znači samo pet iz tzv. realnog sektora jel kako ga volimo zvati, sve ovo ostalo se odnosi na institucije koje su izravno ili neizravno povezane sa državom. Iz navedenog dosta jasno vidimo gdje leži problem, očigledno je to u predimenzioniranoj državi koja djeluje s nizom nepravilnosti kroz javne službe, državna tijela, prekobrojne jedinice lokalne samouprave, pravne osobe tj. poduzeća koje osniva država ili lokalna vlast. Očigledno ih ima previše i još rade brojne nepravilnosti. I ovo je još jedan razlog da se smanji ionako ogroman državni aparat koji je često svrha sam sebi, pa čak se i naši ministri žale na prekomplicirane administrativne procedure, pri tom zaboravljajući da su upravo oni na čelu institucija koje bi to mogle reducirati. Zadnje je primjer ministra Horvata koji je to istaknuo kao jedan od čimbenika koji otežavaju proces obnove. Sve nas mora potaknuti na promišljanje, ali isto tako i na djelovanje zadnji popis stanovništva. Znači ako vidimo da imamo cijeli niz institucija koje su izravno ili neizravno povezane sa državom, a u njima su upravo te nepravilnosti o kojima mi danas govorimo, onda bi možda sukladno i ovim podacima iz popisa stanovništva trebali promisliti i vidjeti kako da i broj dužnosnika, počevši od HS-a pa naniže se uskladi sa podacima vezano za broj stanovnika. Isto tako teritorijalni preustroj je nešto o čemu se već dugo govori, ali se ništa ne poduzima. Očigledno nam treba daleko manji broj jedinica lokalne samouprave, no to je tema koju tek moramo otvoriti mada je u nadležnosti ovog ministarstva. I na kraju samo ću reći da u ovom prijedlogu ima dobrih stvari vezano za zaštitu. Ja se samo toplo nadam da će na sudovima biti dovoljno časnih i hrabrih sudaca koji će i primjenjivati odredbe ovog zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a sada će govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Još jedna izmjena zakona ovaj puta Zakona o zviždačima ili zviždačicama ili kako službeno glasi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koja je u velikoj mjeri rezultat usklađivanja sa direktivama EU, pri čemu bih još jednom istakao relevantnost i važnost za pravnu sigurnost građana, za financijsku sigurnost građana i tvrtki bilo da je riječ o nacionalnom novcu, bilo da je riječ o novcu EU kada se zakoni kao što je ovaj usklađuju sa direktivama ili sa tekovinama EU. Bilo Bilo bi dobro kada bi takav odnos, takav pozitivan odnos bio i u nekim drugim aspektima kao što je pitanje ekonomske ravnopravnosti, tehnološkog razvoja naše zemlje u odnosu na razvijenije zemlje EU, ali očito da ćemo se politički morati potruditi potruditi na tom planu da se i to postigne. Što se tiče predloženoga zakona, ono što moram konstatirati kao zastupnik i kao predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji je već proveo raspravu o ovom prijedlogu zakona jeste otvorenost predlagatelja za prijedloge i za dopune ovoga prijedloga koji su oni uputili u raspravu u sabor i to je dobro. tom duhu ću iznijeti određen broj primjedbi i istovremeno prijedloga na ovaj postojeći prijedlog, pri čemu je dobar dio toga usklađen sa stajalištima pučke pravobraniteljice koja je u ovom slučaju kao zainteresirano tijelo ovoga sabora aktivno uključeno u raspravu oko ovog zakona i oko poboljšanja njegovih odredbi. Prvo se tiče primarne pravne pomoći zviždačima, zakon predviđa, ovaj prijedlog predviđa da to ovisi o imovinskom cenzusu. S obzirom da zviždači ili zviždačice to ne rade iz zaštite svojih interesa, svojih financijskih ili nekih drugih vlasničkih ili imovinskih prava ili bilo koje druge vrste prava, nego to rade iz rezona ili ratio-a javnoga interesa, zaštite javnoga dobra, zaštite javnoga poretka, zaštite financijskoga dobra onda mi se čini da je zadržavanja odredbe po kojoj će podrška ovisiti u pravnoj zaštiti zviždača i zviždačica čiji postupci mogu biti iznimno skupi i dugotrajni, o financijskom ili materijalnom statusu nešto što ne doprinosi pravnoj sigurnosti ljudi koji se odlučuju na tako riskantne poteze i tako zahtjevne poteze u interesu javnoga dobra javnih financija i javnoga poretka. Dakle, neovisno o imovinskom stanju čl. 11. točka 5 bi morali biti izmijenjeni da neovisno o javnom poretku zviždači i zviždačice imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Drugo je u istom članku, s obzirom na visok stupanj pritiska kojem mogu biti izloženi zviždačice i zviždači osim osiguravanja besplatne pravne pomoći ne bi bilo loše predvidjeti i besplatnu psihosocijalnu pomoć. To je iznimno stresan i iznimno riskantan posao u kojem ljudi ne smiju biti ostavljeni sami. Mnogi ljudi mogu aplaudirati sa strane ili na kraju, ali kad cijeli posao krene u najužoj sredini mnogi će se bojati i zbog toga te ljude se ne smije ostavljati bez adekvatne pomoći, ovo spada u tu vrstu. Što se tiče sankcija za prekršitelje, odredbi čl. 37. do 40. kažu da bi kazna trebala biti koliko se sjećam oko 50.000 kuna, to je za čitav niz tvrtki pa i fizičkih lica zapravo premalen novac. Sankcije trebaju djelovati, ove vrsta sankcija trebaju djelovati preventivno. Ako je kazna preniska kao što znamo i u drugim slučajevima ona neće djelovati preventivno, ne samo ako je nema nego ako je bagatelna, ako je preniska onda ne može djelovati preventivno. Zato predlažemo g. ministre da razmislite o tome da se ta kazna poveća. U odnosu na unutarnje i vanjsko prijavljivanje dakle vanjsko prijavljivanje npr. Uredu pučke pravobraniteljice ili unutrašnje prijavljivanje u sredini u kojoj se to događa nepravilnost uočena za koju savjest ili moralni osjećaj ili osjećaj poštivanja zakona netko iz neke radne sredine smatra svojom obavezom da reagira, mislimo da kao što pučka pravobraniteljica to dobro argumentira i obrazlaže jednako dobro jeste da ukoliko teku dva procesa, jedan zbog unutrašnjeg prijavljivanja, a drugi zbog vanjskog prijavljivanja da zbog s jedne strane pravne sigurnosti, s druge strane pravne efikasnosti, a s treće strane zbog potencijala da se sukobljavaju ova dva pravna procesa bi bilo dobro da se to spoji u jedan proces i da se iznađe takvo rješenje u zakonu da se ide bilo po jednom, bilo po drugom, bilo po unutrašnjoj prijavi, bilo po vanjskoj prijavi. A ne da se ide i po jedno i po drugo. u Članku 9. Stavku 2. trebalo bi navesti da unutrašnje prijavljivanje nepravilnosti ima prednost pred vanjskim prijavljivanjem nepravilnosti, ako se prijavljivanje može učinkovito riješiti interno i ako onaj tko prijavljuje smatra da nema rizika od osvete. Zašto? Navest ću 2 razloga. Prvi razlog je da je uvijek bolje da se to riješi u sredini u kojoj, i za prijavitelja i za prijavljenoga, e bolje da se riješi u sredini u kojoj je nepravilnost napravljena, ako je moguće u skladu sa odredbama zakona. Drugi razlog je što Ured pučke pravobraniteljice kao mjesto gdje stižu vanjske prijave, bojimo se još uvijek nije dovoljno kapacitirano, o tome ću nešto reći na kraju, da bi mogao prihvatiti sve prijave koje dolaze izvana, uz sve poslove koje inače ima. Zato predlažemo da se neovisno o direktivi sugerira da unutrašnje prijavljivanje ima prednost pred vanjskim prijavljivanjem.

zakonom je, ovim prijedlogom Zakona je predloženo da se dopuni čl. 42, odnosno predloženi čl. 42, predlažemo da se dopuni tako da ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a to je Ministarstvo pravosuđa i uprave, EU komisiji dostavlja statističke podatke koje prikuplja od pučkog pravobraniteljica, pravobraniteljice, tijela nadležnih za postupanje po sadržaju prijava, i po potrebi, od strane drugih sudionika koji mogu raspolagati potrebnim informacijama. Zbog čega? Pa zbog toga što Ministarstvo pravosuđe može imati potpuniji set informacija nego što može imati pučka pravobraniteljica i Ured pučke pravobraniteljice. Možda će se to promijeniti, ali zasad to tako nije i nije realno da Ministarstvo pravosuđa može dati nepotpuniji izvještaj Komisiji, kao i inače akter u komunikaciji sa Komisijom, što pučka pravobraniteljica ili Ured pučke pravobraniteljice nije nego li sama pučka pravobraniteljica. I na kraju, prostor i kadrovi za Ured pučke pravobraniteljice. To se mora riješiti. Ovo što je napravljeno, mora biti dopunjeno. Hvala. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HSLS-a i Reformista, a govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, ideja zaštite zviždača srećom, nije novost, u svojim .../nerazumljivo/... temelji se na općenitoj slobodi govora baš kao i naše liberalno demokratsko društvo u kojem svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje u društvenom razvoju, pa i u tome što je neprihvatljivo, a što nije pravilno. Prijedlog zakona o kojem raspravljamo odnosi se upravo na zaštitu osoba koje izražavaju kritiku u pogledu određenih nepravilnosti i zato je njegovo donošenje i trenutno unaprjeđivanje od iznimne društvene važnosti. Ovim prijedlogom Zakona poboljšava se postojeći zakonski okvir u navedenom području da se prijavljeni nepravilnosti povrede pravnih pravila mogu ostvariti i to bez nasilja nad osobom koja upućuje na nepravilnost. Takvo djelovanje moguće je isključivo ako postoji sloboda izražavanja, ali i prava zviždača da ne trpe osvetu te sudski mehanizmi zaštite prava tih osoba. Ljudi se često boje izraziti svoje mišljenje zbog straha od reakcije i sankcije svojeg neposrednog okruženja. Korupcija postoji od kad postoji vlast, a korupcija je nažalost neželjena posljedica vlasti i na neki način proizlazi iz ljudske prirode pojedinaca. Imajući u vidu da državne funkcije u ime države obavljaju pojedinci, njihova je zlouporaba i nanošenje štete društvu i drugim pojedincima i njihovim pravima, a osobito pravu na dobru upravu koja se u najvećoj mjeri ugrožava upravo koruptivnim radnjama. HSLS ovaj prijedlog Zakona ocjenjuje pozitivnim, s obzirom na nekoliko njegovih načelnih značajki, kao prvo, istaknuo bi, njima se hrvatsko pravo prenose europski pravni standardi zaštite zviždača koji trenutačno su najviši takvi standardi u pravnim porecima i na svjetskoj razini. Kao drugo, osnažuje se pravni i društveni položaj zviždača kao pojedinca, koji dosad nerijetko bili su u podređenom položaju, u odnosu na pojedince ili organizacije svojem najčešće radnom okruženju. U tom smislu ovim prijedlogom Zakona dodatno povećava se prostor ravnopravnosti i jednakosti šansi što mi kao liberali uvijek bezrezervno podržavamo. Kao treće, jačanje pravnog položaja i zaštite zviždača osnažuje se de facto još jedan od nizu dostupnih mehanizama borbe protiv korupcije, koja, ako se ne suzbije, slabi institucije, što duboko uzroci nejednakosti u društvo, a kao četvrto, u ovom prijedlogu Zakona, dodatno se obogaćiva fond demokratskih vrijednosti što ocjenjujemo osobito bitnim s obzirom na hrvatsku društveno-političku tranziciju, čija su negativna obilježja, nesumnjivo, štetna percepcija bezakonja i kulture oportunizma, popularnog nazvanog snalaženje. U tom pogledu ovim se prijedlogom Zakona o korupciji nastoji suzbiti upravo na toj mikrorazini, razini pojedinaca čiji se položaj dodatno osnažuje u odnosu na koruptivne radnje koje nagrizaju povjerenje građana u institucije i dovode do iskrivljenih vrijednosti društvenih vrlina bez kojih nema međusobnog povjerenja i suradnje među članovima društva, a posljedično ni učinkovite i produktivne zajednice. Međutim, takva pozitivna praksa, te političke i kulturne tradicije ne mogu se zakonom uspostavit preko noći, one se uspostavljaju tek njihovim kontinuiranim takticiranjem tijekom duljeg vremena, ali ovaj prijedlog zakona smatramo vrlo pozitivnim početnim korakom uspostavljanja odgovarajućih institucionalnih okvira za razvoj antikorupcijske kulture. U tom smislu također smatramo osobito pozitivnim plan zakonodavca koji je izričito naveden u ovom prijedlogu zakona, a koji se odnosi na kontinuiranu provedbu edukativnih aktivnosti u vezi s primjenom oko ovog zakona u okviru nove Strategije sprječavanje korupcije za razdoblje od '21. do '30.g. radi jačanja sudske zaštite zviždača uključujući i provedbu mjere za unaprjeđenje suradnje i koordinacije tijela nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti, te poboljšavanju digitalnog načina podnošenje prijave tijekom, tijelu nadležnom za vanjsku prijavu.

odnosno ovlast svake države članice da u okviru nacionalnog prava proširi zaštitu pogleda, područja ili radnje koje nisu izričito propisani navedenom direktivom. Korupcija je u okviru nacionalne politike uvijek tzv. vlastito dvorište o čijem čišćenju uvijek samostalno odlučujemo, a riječ je o području koje je uvijek, a nažalost osobito u Hrvatskoj ima prostora za djelovanje i popravne planove. U tom smislu važno je uzimanje u obzir posebnih hrvatskih političkih i društvenih prilika zbog kojih je potrebno dodatno proširenje područja prema zaštiti zviždača u odnosu na ono predviđeno u europskom zakonodavstvu. HSLS podržava i mišljenje istaknuto u okviru provedenog javnog savjetovanja u vezi s ovim prijedlogom zakona koje se odnosi na osiguravanje pružanja psihosocijalne pomoći zviždačima. Kao prvo ne čini nam se pravilno shvaćanje zakonodavca da bi opravdanost takve pomoći tek moglo eventualno proizlaziti iz potrebe utvrđenih u budućoj praksi jer kao što je konkretno naveo centar za zaštitu zviždača već postoji istraživanje koje jasno upućuju na potrebu takve pomoći zbog utvrđenih psihosocijalnih problema i poteškoća zviždača. Zbog toga predlažemo predlagatelju zakona da već u ovom zakonu primjeni preventivni pristup psihičkim poteškoćama građana koji bi pokazao jasno i vrijednosno opredjeljenje za napuštanje shvaćanja psihosocijalne pomoći kao sredstva koje je tek eventualno potrebno. Naime, osiguranje psihosocijalne pomoći zviždačima jamči dosljedno jačanje njihovog položaja u skladu sa svrhom ovog prijedloga zakona koja je apsolutno pozitivna i potrebna jer stručna podrška zviždačima ovim zakonom još jednom je sredstvo jačanja njihovog položaja u smislu njihove neovisnosti zbog kojeg njihov položaj uostalom uživa posebnu zaštitu predviđenu ovim zakonom. Bez odgovarajućeg rada sudske vlasti i pravosuđa nema ni zaštite prava predviđenih ovim zakonom, kao ni političke ideje koje se odnose na ulogu slobode u uspješnom liberalnom demokratskom društvu. Zato pored nedvojbene podrške ovom prijedlogu zakona upozoravam na to da će bez unapređenja rada pravosuđa oni nerijetko ostati tek mrtvo slovo na papiru čiji je isključiv jamac zaštite pravosuđe koje štiti od zlouporabe i posljedično i sveopće erozije i povjerenja u društvu. Iako ono naravno nije predmet ovog prijedloga zakona, pa ni ove rasprave, važno je ukazati na neraskidivu povezanost tih dvaju područja i na naše liberalno zauzimanje za njihovo usklađeno i kontinuirano usklađenje ako hoćemo napraviti pomak u društvu u zaštiti svih zviždača zviždača i građana koji hoće samostalno djelovati na kritici negativnih pojava u društvu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će bit Klub zastupnika Mosta, a govorit će poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite.

Prateći saborske rasprave primjećujem da smo prečesto tek glasnogovornici da ne kažem čitači s blesimetra tuđih čitaba koje predstavljamo kao svoje, a mnogo u manjoj mjeri ono što bismo doista i trebali biti osobe koje samostalno i kritički propituju tekstove koje nam šalju određeni građani ili institucije i koje daju vlastiti doprinos iščitavanju zakona nakon što su jednom obradili podatke koje su zaprimili i pažljivo pročitali slovo predloženog zakona. Na tom tragu ja bih mogla primjerice kao kolega Pupovac uzeti ono što nam je poslala pučka pravobraniteljica, predstaviti to kao vlastiti prijedlog i bez ikakvog samostalnog doprinosa iznijeti ono što je već rečeno od službene institucije. Čuli smo nešto jučer o tome da je sabor prečesto frik šou, pa ja bi ovdje se nadovezala i rekla da mi se čini da je sabor prečesto copy paste šou i nadam se da ćemo tu praksu promijeniti. U tom smislu ja ću se osvrnuti na dvije stvari u ovom izlaganju i ime Kluba Mosta i pokušati dat neki naš vlastiti doprinos. Jedna će biti iz perspektive pučke pravobraniteljice čiji dio prijedloga podržavam, no dio smatram upitnim i smatram da ne ide u korist zviždača. Drugi dio mog osvrta ići će naravno iz perspektive zviždača i njihovih prijedloga. Naravno, uvodno je možda izlišno spominjati koliki Hrvatska ima problem s korupcijom, no da stvar bude zanimljivija to nije jedini problem koji Hrvatska ima, prečesto čak i ističemo isključivo korupciju. Kada gledamo ono što se događalo s obnovom odnosno ne događalo da budem preciznija, Hrvatska ima puno veći problem s nesposobnošću vlasti. I to je vrlo važno istaknuti jer se prečesto misli da su oni korumpirani ali su barem kompetentni ili kao što je rekao gospodin Bačić predsjednik Kluba HDZ-a oni jedino imaju kapaciteta upravljati Hrvatskom. Na primjeru obnove koja se nije dogodila vidimo da nisu samo korumpirani nego su i nesposobni. No, vrati ću se na ovaj dio koji se tiče korupcije. U prvom redu kada gledamo način na koji se ovaj zakon primjenjuje odnosno područje primjene zakona točnije Članak 4., vidimo da su vrlo detaljno raspisani i zaštićeni financijski interesi EU. U tom smislu moje je pitanje ne bismo li možda s obzirom na ono što se događa u RH trebali trebali možda kada smo već išli u raspisivanje područja primjene zakona možda i konkretnije navesti recimo i državni proračun i neke druge stvari na koje bi se izrijekom trebao odnositi ovaj zakon kao područje njihove primjene. Zviždači su izuzetno važni o tome je već bilo riječi. Oni su važni jer su oni oni koji mogu vidjeti, a onda i prijaviti korupciju iznutra. Ono što su zviždači ranije isticali kao problem je iznimnost slučajeva mogućnosti vanjskog prijavljivanja korupcije. Njima je to izrazito važno. Živimo u RH i jasno nam je zašto je to slučaj. Naime, unutarnje prijavljivanje nepravilnosti za koje se svi slažemo da treba funkcionirati jasno nam je da u praksi nije zaživjelo, a stavljam pod znak pitanja i hoće li ikada doista i moći zaživjeti. Od malih firmi u kojima se svi poznaju bez obzira što će sada i one imati osobu od povjerenja do činjenice da osoba od povjerenja ako je izabire i 20%, najmanje 20% radnika je osoba koja je direktno ili indirektno vrlo često povezana s poslodavcem jer on kontrolira minimalno tih 20% svojih radnika. Znači ostat ću pri tome da mislim da je ovo vanjsko prijavljivanje izrazito važno. I ne slažem se s pučkom pravobraniteljicom koja razumijeći njezin strah da oni možda nisu trenutno kapacitirani da podnesu ulogu koja im se ovdje dodjeljuje, a to prema Članku 26. da budu jedino nadležno tijelo za prijavljivanje nepravilnosti, imajući u vidu da oni nisu možda to trenutno u mogućnosti ipak ne mislim da treba micati one odredbe gdje se težište stavlja na unutarnje prijavljivanje dok ovo vanjsko čini iznimku ukoliko unutarnje ne funkcionira. Mi trebamo maksimalno olakšati posao zviždačima dati im što veći izbor institucija kojima se oni mogu javiti i koji će ih zaštiti u slučaju sumnje na bilo kakvu nepravilnost. Niti je dobro da nema vanjskog prijavljivanja, a nije ni dobar ovaj sadašnji prijedlog koji ga ograničava samo na pravobraniteljicu. Ako ćemo proširiti krug vanjskih prijavitelja, prijavitelja, vanjskih institucija kojima možemo prijaviti nepravilnosti olakšat ćemo i posao pravobraniteljici, a ustanoviti i pozitivniju praksu za naše zviždače koja je svakako potrebna. Ono što se dalje odnosi upravo na taj Članak 26. i nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti tiče se toga da je ovdje dana doista velika ovlast Uredu pravobraniteljice. ono što nije u skladu s tom ovlasti je način na koji su precizirane odnosno ne raspisani kriteriji po kojima bi oni trebali provoditi taj isti postupak. Primjerice, ovdje se govori u Članku 26. da će prijavu o nepravilnosti u razumnom roku na siguran način proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje. Mi znamo da je ovo pravni jezik, mi znamo da je to uobičajena floskula no znamo koliko su ti rokovi ranije kasnili i ovdje se problem takvom načelnom floskulom ne rješava nego se produbljuje. Po kojim kriterijima će se to činiti? Onda imate da će u svom godišnjem izvješću Hrvatski sabor, Hrvatskom saboru oni davati izvješće i o tim prijaviteljima nepravilnostima, a može i češće ako se radi o ugroženosti ustavnih i zakonskih prava većeg stupanja ili značaja. Ne znamo što je veći stupanj ili značaj to će opet biti s obzirom da nisu raspisani kriteriji očito na procijeni pravobraniteljice. Nadalje, imate u stavku 9. da će se prema potrebi pravodobno prosljeđivati informacije i drugim institucijama i tijelima EU. Prema kojoj potrebi? Koji su kriteriji za potrebu? Hoćemo li to ostaviti isključivo provedbenim aktima i kako će ti provedbeni akti koji imaju tolike ovlasti i daju u ruke pravobraniteljici mi to ovdje ne znamo, a mi smo zakonodavno tijelo koje bi trebalo potvrditi ove izmjene i imati u vidu da one moraju ići u korist zviždača. I nadalje, oni će to na internetskim stranicama u lako dostupnom obliku i sve ostalo. Dakle, ono što ja ovdje vidim kao problem je da se radi o jednom nizu floskula koje nemaju jasne kriterije, niti daju jasne upute pravobraniteljici za postupanje, a pritom svode nju na jedinu instituciju koja će uopće moći djelovati kao institucija kojoj se može vanjski prijaviti. I tu se ne slažem s njome da bi se trebalo staviti težište na unutarnje prijavljivanje, da, svi želimo funkcionalan unutarnji sustav, ali moramo biti svjesni naše realnosti i znati da zviždačima moramo ostaviti širi prostor od naših utopističkih želja. Ono što iz perspektive zviždača je također važno je da se u Članku 9. Stavku 2. dodaje i opomena pred otkaz. Dakle, da se još više raspišu uvjeti u kojima bi trebali zviždači biti zaštićeni i koji su nepravilno postupanje prema njima. Dakle, izrijekom da se oni raspišu. Isto tako, iz perspektive pučke pravobraniteljice postoje neki prijedlozi koji su korisni i na koje treba ukazati. Jedno je uz Članak 11. točku pravo na besplatnu pravnu pomoć ne treba biti vezano uz imovinski cenzus nego svi trebaju imati besplatnu pravnu pomoć ukoliko su stavili opću korist iznad nekakvog vlastitog interesa i tu ne možemo raditi nikakav kriterij imovinskog cenzusa. Ako imate više onda ćete bome i platiti ako odlučite postati zviždač. To sigurno nije dobra u društvu u kojem nikada niti jedan sudski proces koji se ticao zviždača nije zaživio. I to je naša realnost, a zapravo i naša sramota. I to treba imati u vidu jer smo sad tek uopće došli do toga da sustavnije uređujemo jedan zakon i to zbog direktiva, a ne zato što smo se mi osvijestili da se evo od 2015. minimalno ako ćemo o današnjem izvješću Transperency Internationala ne mičemo s mrtve točke kada govorimo o korupcija koja inače nigdje nije izrijekom navedena, a trebala bi biti kada govorimo o zviždačima i RH jer na što će se drugo uopće prijava nepravilnosti odnositi. Dakle, ono s čime želim zaključiti, a dalje ću nastaviti u pojedinačnoj raspravi jer ima tu još materijala koji treba istaknuti je da mi nismo copy paste sabor jer to nas čini freak show-om, trebali smo ovdje dati vlastiti doprinos, a ne biti glasnogovornici ikojih institucija pa makar bila tu i institucija pučke pravobraniteljice koja jest naša …/Upadica: Slijedeći će biti Klub zastupnika Socijaldemokrata, a govorit će poštovana zastupnica Romana Nikolić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, Hrvatska je mala, lijepa slobodna zemlja ali je okovana korupcijom koja nagriza naše društvo i ne omogućava nam da rastemo kako bi trebali. Gdje leži problem? U upravljanju ili u društvu kao cjelini? Moramo identificirati te sive zone koje vode širenju korupcije i usvojiti ozbiljne mjere kako bismo iskorijenili te uzroke. Ono što je loše, loše je što se stvara dojam da se krivci ne kažnjavaju pa je to donekle i poticaj drugima da se bave koruptivnim radnjama. Umjesto da DORH postupa, da procesuira one koji čine koruptivne radnje, DORH šuti i ne poduzima ništa. I kakvu to poruku šaljemo u javnost? Stječe se dojam da je korupcija postala poželjna i sasvim nešto normalno u našem društvu i protiv toga se moramo zajedno boriti i zato smo danas i ovdje, a danas nam je na dnevnome redu tzv. Zakon o zviždačima. Da li predlagatelj uopće zna koliko u Hrvatskoj stvarno ima zviždača? Nekolicina njih je vrlo medijski eksponirana. Ostali su svoje bitke vode sami i to po sudovima i to godinama kao recimo Dubravka Šokanec. Nakon prijave nepravilnosti svoga nadređenoga ostala je bez posla. Mnogi su zviždači pokrenuli radne sporove ali su odustali nakon prvostupanjske sudske odluke i to u korist poslodavca. Lakše je poslodavcu pronaći svjedoke koji će zbog straha od gubitka svoga radnoga mjesta ili možda stimulacije lažno i svjedočiti. Tada odustaju jer teško se boriti s vjetrenjačama kažu. Razboljela sam se, pala sam u depresiju, primam prijeteće poruke na dnevnoj bazi, bojim se za svoju obitelj, prijavom sam ispala ja veći zločinac od njih jer sam se usudila javno progovoriti, samo su neke od priča. Malo je onih koji su hrabri i ustrajni ići do kraja, razotkriti korupciju i izvesti ih pred lice pravde. Ali njih tada treba netko i zaštititi. Zašto je zaštita zviždača bitna za društvo? Osim što je uloga zviždača neophodna za borbu protiv korupcije novim zakonom bi se trebala ojačati svijest pojedinaca o o prijavljivanju nepravilnosti. Oni su ti koji su žrtvovali svoju egzistenciju, svoj mir, stavili stigmu na sebe i cijelu svoju obitelj jer ne žele sudjelovati u nečasnim radnjama tada te ljude treba i zaštititi. Nažalost, od prve zviždačice gospođe Lepej do aktualnih zadnjih zviždačica Andrijane Cvrtila i Maje Đerak svjedoci smo kako ih niti društvo, niti institucije nisu niti mazili, niti štitili. A upravo cilj ovog zakona bi trebao biti sprječavanje osvete prema prijaviteljima nepravilnosti te im osigurati zaštitu. Iz dosadašnjih primjera podnesenih tužbi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti vidimo da je dosadašnji zakon tek bio pokušaj da se to područje normira i regulira, ali zaštita zviždača nije zaživjela u praksi. Stoga se mora donijeti zakon koji će omogućiti adekvatnu zaštitu zviždačima. Kako novi prijedlog zakona ne bi ostao samo na kozmetičkim izmjenama u odnosu na dosada važeći zakon predlažemo slijedeće izmjene. Članak 9. stavak 2. predlaže se dodavanje i opomene pred otkaz odnosno upozorenje na obvezu iz radnoga odnosa jer često poslodavci daju opomene pred otkaz ugovora o radu kako bi uplašili radnika te isti uslijed toga odustaju od daljnjih prijava nepravilnosti. Prema Članku 22. stavak 2. predlažemo da se briše. Naime, ionako se često događa da poslodavac imenuje povjerljivu osobu iz kruga bliskih osoba. Nasuprot tomu to mora biti nepristrana i objektivna osoba te stoga nije preporučljivo da poslodavac sam imenuje povjerljivu osobu

Članak 21. potrebno je proširiti mogućnost prijave nepravilnosti kod unutarnje prijave nepravilnosti i na sve druga tijela kod poslodavca koja su po internim aktima poslodavca dužna i ovlaštena zaprimati prijave nepravilnosti, prijave koruptivnih radnji ili prijevara ukoliko se prijave odnose na nepravilnosti, sumnje na koruptivne radnje ili prijevare. Naime, često radnici prijavljuju nepravilnosti i drugim tijelima kod poslodavca što iz neznanja, a što i zbog činjenice da nema imenovane povjerljive osobe kod poslodavca ili istoj ne vjeruju. Stoga je potrebno proširiti krug osoba za podnošenje prijava nepravilnosti te na taj način proširiti i zaštitu zviždača. Zakonodavac upravo ovakvim uskim propisivanjem nadležnih osoba onemogućuje adekvatnu zaštitu. Također nije propisano postupanje u slučaju da kod poslodavca nije imenovana povjerljiva osoba pa je to razlog više za proširenje na druga tijela poslodavca. Članak 24. stavak 2. točka 3. skratiti rokove za postupanje po prijavama nepravilnosti. S obzirom da kod unutarnjeg prijavljivanja može doći do curenja identiteta prijavitelja nepravilnosti i uslijed toga do osvete poslodavca. Postupanje po prijavi nepravilnosti trebalo bi biti hitno. Članak 26. smatramo da je ovdje također potrebno proširiti krug nadležnih tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Naime, Članak 117. Zakona o radu propisuje širi krug osoba kojima se može prijaviti poslodavac. Dok ovaj lex specialis koji bi trebao štiti zviždače sužava krug osoba nadležnih za prijavu, a samim time i zaštitu zviždača. Nastavno na isto, a vezano za čl. 5. st. 3. predloženog zakona potrebno je propisati da se i u slučaju izravne prijave tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave sukladno posebnome zakonu na prijavitelje nepravilnosti primjenjuje ovaj zakon, te se onda i ta tijela imaju smatrati nadležnima za vanjsko neprijavljivanje nepravilnosti. Ukoliko se isto ne propiše nastala bi apsurdna situacija da ovaj zakon ne štiti zviždača koji je podnio kaznenu prijavu nadležnom državnome odvjetništvu i radi toga je dobio otkaz. Čl. 27. st. 5., smatram da je predug rok za rješavanje po prijavi nepravilnosti, te da isti treba skratiti zbog posebnog položaja zviždača i mogućnosti osvete. Čl. 34., smatramo da je u slučaju zaštite zviždača potrebno propisati da prijavitelj nepravilnosti ne mora dokazivati odnosno učiniti vjerojatnim nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti iz čl. 346. st. 1. toč. 2. Ovršnoga zakona. Naime, zbog posebnog položaja zviždača i cilja ovoga zakona potrebno je onemogućiti manipulacije od strane poslodavca. Poslodavci često daju otkaze zbog prijave nepravilnosti kako prijavitelj ne bi, kako prijavitelj ne bi mogao izvršiti, izvesti na lice pravde. Kakav god mi zakon imali zviždači će zapravo uvijek doživljavati neugodnosti, u pravilu izgubiti poslove i vrlo otežano naći nove. U radnim sporovima se to u pravilu tretira kao nošenje, nanošenje štete poslodavcu, nelojalnosti i opravdani razlog za otkaz. Stoga osim što se novim zakonom treba ojačati svijest pojedinaca o prijavljivanju nepravilnosti što je neophodna borba protiv korupcije zviždače na zakon treba i zaštititi. Stoga se mora donijeti zakon koji će omogućiti adekvatnu zaštitu zviždača. Slijedeći Klub zastupnika biti će onaj SDP-a, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici MIšel Jakšić i Barbara Antolić Vupora. Najprije poštovani zastupnik Mišel Jakšić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Ministarstva pravosuđa, prije svega dobar dan svima. Nama se obično događa da imamo rasprave o zakonima koji se tiču Ministarstva pravosuđa kad ili se dogodi neka velika afera ili se dogode nekakva nova mjerenja i pokazatelji gdje smo to kao Hrvatska i kako neke stvari izgledaju o nama kad se gledaju sa strane. Danas imamo na jednom portalu podatak gdje smo po mjerenju korupcije i vidimo da smo u društvu doista uglednih afričkih zemalja koje se ne mogu podičiti ničime osim diktaturom. To je očito polazišna točka s kojom danas krećemo. U ime Kluba SDP-a moram reći da ćemo ovo prvo čitanje zakonskih izmjena i prijedloga zakona podržati jer smatramo da svaki koračić naprijed, pa makar on na kraju bio samo deklaratorni je nešto što treba podržati, ali ono što očekujemo da i u ovim raspravama i u budućim amandmanima i u poštivanju svega onoga što nam je dato kao prijedlog pučke pravobraniteljice uzmemo doista jako ozbiljno i da si damo svi zajedno truda da popravimo sve ono što će se pokazati u raspravama da bi bilo dobro da radimo drugačije, da postavimo drugačije i da pokažemo da u ovoj zemlji ima prostora za pravdu, da ima prostora za jednakost i da ima prostora, snage i energije za jedan odlučan obračun sa korupcijom koja je doista moramo si priznati bez obzira s kojeg političkog pola dolazili u ovih 30.g. napravila je enormno puno štete ovoj zemlji i ovome društvu i kad pričamo primjerice o demografiji moramo si pošteno priznati da korupcija tu ima svoju značajnu ako ne i najznačajniju ulogu dionicu u brojkama koje imamo. No prije samog ovog zakona ajmo si postavit pitanje što smo sve proizveli ili ostvarili sa onim prethodim zakonom kojeg sad mijenjamo, za koji smo isto pričali da prednjačimo, eto se usklađujemo sa Europom jer i rezultat tog zakona je bila nepravda prema gđi. Lepej, je bila nepravdi prema gospodi URIHO-a, g. Klariću, g. Osmanoviću je nepravda koju sada gledamo u Kutini i mogli bi nabrojiti još jako jako puno slučajeva gdje su zviždači štitili javne interese, ali štiteći javne interese su zapravo uništili svoje privatne živote i egzistenciju svojih privatnih obitelji. Da li ćemo s ovim zakonom krenuti putem da ispravimo nepravde koje smo napravili prema tim ljudima zato jel su se drznuli i usudili boriti protiv sustava? Drugo pitanje koje si trebamo postaviti je da unatoč svim tim paragrafima koje ćemo izmijeniti i napraviti ih eto boljima i u skladu s europskim direktivama ne smijemo nikako smetnuti s uma ono što je i danas ponovila u saboru na Odboru za pravosuđe gđa. pučka pravobraniteljica, a to je da uz zakonodavne izmjene su potrebna i ulaganja u resurse, od toga da oni danas rade u zgradi gdje nema svatko svoj stol do toga da je očito potrebna i dalja kadrovska ekipiranost i ulaganje u kadrove koji će biti ti koji će štititi sve one kojima je potrebna zaštita u borbi protiv sustava, u borbi protiv korupcije, u borbi protiv izvlačenja javnih sredstava naših građana u privatne džepove. Te odgovore danas nismo baš dobili, podosta ih izbjegavamo i to se pretvara ko u raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu ili o stanju u državnom odvjetništvu kad se puno toga spomene, puno toga se provuče, ali kad dođemo do toga da bi trebalo i nešto uložiti da tim ljudima olakšamo njihovo svakodnevno funkcioniranje i da bi u recimo državno odvjetništvo stvarno išli najkvalitetniji kadrovi, a ne oni koji idu po kazni ne dobivamo odgovore. I ono posljednje pitanje na koje si moramo odgovoriti kad raspravljamo o ovom zakonu je da li je to dovoljno, da li doista promjene u Zakonu o zviždačima, da li doista promjene i daj Bože da budu jako pozitivne prema statusu pučke pravobraniteljice i njezinih suradnika i suradnica mogu biti to nešto što smo tražili jer osobno se bojim, a i o tome smo puno raspravljali u klubu da bez značajnijih promjena u državnom odvjetništvu u samom stanju u hrvatskom pravosuđu ni ovaj Zakon o zviždačima i davanje nekih novih i jačih ovlasti pučkoj pravobraniteljici neće biti dovoljno jer ćemo se opet dovesti u situaciju da će se netko osobno izložiti, da će možda putem i dobiti neku satisfakciju. Ali bez kvalitetnog i adekvatnog rada Državnog odvjetništva i hrvatskog pravosuđa na kraju rezultat opet opet neće biti nikakav osim malo zabave za javnost i jako puno osobnog trpljenja onih ljudi koji će pokazati tu jednu osobnu, društvenu odgovornost i hrabrost. Hvala lijepo. Sada će nastaviti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Izvolite. Poštovani pred nama je dakle jedan mali korak koji će biti na putu zaštite zviždača, onih ljudi koji su imenom i prezimenom stali u zaštitu javnog, u zaštitu onoga što je nama svima jednako važno. Međutim, samo neki su spremni izložiti svoju egzistenciju, svoju obitelj svemu onome što su prošla i imena, prošli ljudi koji su na tom putu ostavili i svoje živote. Od Vesne Balenović, Vlatka Klarića, Adrijane Cvrtila pa na kraju i Ankice Lepej su sudbine koje dokazuju da ovaj zakon nije dovoljan i da mora postojati, dakle i institucija koja će imati i ime i dati značaj onome za što su se oni zalagali i u što su ugradili cijele svoje živote. Nadam se da će stoga i Vlada odnosno ministarstvo prihvatiti i prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da se jedno od priznanja Hrvatskog sabora bude nazvano po Ankici Lepej kao onoj koja je doista svjedočila svojim životom kako je to i što se dogodi onim ljudima koji se usude progovoriti. Dakle, činjenica je da društvo jedino što zapravo može vratiti zviždačima je da im oda priznanje, da im na neki način nadoknadi sve one godine koje su oni potrošili u borbi dokazujući kako je ono što su rekli zapravo koristili našem hrvatskom društvu. Uštedili su nam milijune, usmjerili su ponašanje budućih generacija. Dakle, najmanje je što možemo učiniti je da idemo prema na posljetku i smjernicama koje propisuje i mreža europskih tijela za zaštitu zviždača čija je naša pučka pravobraniteljica i članica, da bude jedna od institucija nazvana imenom, da dobije svoj telefonski broj i ime kao što ima to USKOK, kao što ima to Povjerenstvo za zaštitu, za sprječavanje sukoba interesa i druga tijela. Dakle, bitno je da tijelima koji se bore protiv korupcije naposljetku, koja pokazuju, prokazuju ono što ne valja u društvu damo ime, damo telefonski broj, damo značenje u društvu. Dakle, pozivam još jednom sve da doista tu ne pravimo razlike u stranačkim bojama, da doista svi prionemo zaštiti javnog u zaštiti poštenja i odajemo im nužno poštovanje, osiguramo im kroz novo tijelo kako bi ta djelatnost unutar borbe protiv korupcije jer to mora postojati sustavno bude i imenovana, dakle s jedne strane kao nagrada Hrvatskog sabora po Ankici Lepej, a s druge strane osnovano tijelo, neka agencija koja bi sustavno pratila i podržavala rad zviždača a ne u smislu samo pučke pravobraniteljice i povjerljivih osoba, nego da postoji i tijelo, središnje tijelo koje bi štitilo interese i zaštitilo prava zviždača. Sada će u ime Kluba zastupnika IDS-a govoriti poštovana zastupnica Katarina Nemet. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolege i kolegice. Danas je pred nama novi zakon kojim bi prijavitelji nepravilnosti tzv. zviždači trebali dobiti veću i primjereniju zaštitu što mi kao klub IDS-a načelno svakako pozdravljamo. Treba reći međutim kako smo svjesni da se ovaj novi zakon donosi prvenstveno zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, odnosno s direktivom koja prepoznaje potrebu učinkovite zaštite osoba koje prijavljuju radnje štetne javnom interesu. Nadamo se stoga da će ovaj zakon ići upravo u tom smjeru, da će dodatno ohrabriti i motivirati što veći broj ljudi, naših građana, da se usude usprotiviti korupciji, nezakonitostima, nepravilnostima ili nepravdi u svom radnom i životnom okruženju. Jer ruku na srce trenutno u Hrvatskoj takvi ljudi vrlo često ne nailaze na razumijevanje i pozitivnu reakciju. Dapače, nakon što razotkriju i prijave nepravilnosti nerijetko budu stigmatizirani, izloženi osudama i etiketiranju. Dolaze u situaciju da se sami bore protiv nekakvih moćnika i njihovih sustava u kojima su dirnuli u osinje gnijezdo. Ima na žalost slučajeva kada ljudi iz tog razloga ostaju bez posla, životi im se privatno i profesionalno urušavaju, stradavaju čitave obitelji. Hrvatska kao što znamo ima vrlo malo poznatih zviždača, odnosno vrlo malo onih za koje se doznalo u javnosti pogotovo u odnosu na brojne korupcijske i druge afere koje svako toliko zatresaju našu zemlju. Najpoznatije među njima u ovih 30 godina hrvatske samostalnosti svakako je gospođa Ankica Lepej koja je sjećamo se razotkrila tajne odnosno neprijavljene račune obitelji Tuđman. Za to je sjećamo se također nagrađena otkazom a dodatna nagrada bio je i kazneni postupak zbog nota bene odavanja službene tajne. Drugim riječima zbog njene građanske hrabrosti njezin život bio je praktično uništen, ironija sudbine, simbolika ili nešto treće. No činjenica kako smo nekoliko dana nakon što je gospođa Lepej na žalost preminula u Saboru raspravljamo o ovom prijedlogu zakona koji bi trebao pomoći da se slučajevi poput njezinog više nikad ne dogode ili da ih bar bude što je moguće manje. Postoje doduše i neki drugi hrvatski zviždači za koje se u javnosti nije toliko znalo, a koji su također prolazili kroz mučne sudske procese. Na žalost ostajali i bez posla. Dešavalo se i dešava se na žalost i dalje da odgovorni i moralni ljudi koji se usude suprotstaviti negativnim pojavama u društvu, umjesto da za to dobe podršku i zaštitu sustava uglavnom budu kažnjeni i izvuku deblji kraj. Umjesto nagrade i priznanja za svoj hrabri i moralni čin vrlo često što bi rekao narod dobe po prstima. Znajući za sve to teško je očekivati od nekoga da samo tako ukaže na nepravilnosti u svojoj radnoj ili životnoj okolini, da time pokaže svoju građansku hrabrost i odgovornost jer biti izložen riziku da moraš prolaziti kroz mučne sudske procese, da možeš ostati bez posla, uništiti si život vjerujte nitko ne želi. Pa upravo zato da bi se ljude potaknulo da smognu građansku hrabrost i odgovornost, da ukažu na korupciju i kriminal, a da bi ih se istodobno što primjerenije zaštitilo mnoge zemlje donose poseban zakon o njihovoj zaštiti. Vjerujem da se svi slažemo da zakoni iza takvih ljudi trebaju maksimalno stati i da ih se maksimalno treba zaštititi i da nam je u tu svrhu više nego potreban zakon koji će to osigurati. Stoga ponavljam, pozdravljamo ovaj novi zakon koji bi trebao ići upravo u tom smjeru. I ovaj zakon ima doduše svojih dobrih, ali poneku manje dobru stranu. Korisnom primjerice smatramo odredbu kojom se navodi kako povjerljiva osoba, dakle osoba kojoj se potencijalni zviždač može povjeriti, osim osobe zaposlene kod poslodavca sada može biti i treća osoba, dakle netko u koga će zviždač možda imati više povjerenja. Upravo ta mogućnost unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja, a pogotovo i sadržaj same prijave nepravilnosti, te bolja sudska zaštita i sankcioniranje neki su od elemenata ovog zakona koji bi prijaviteljima odnosno zviždačima trebali osigurati veću zaštitu i sigurnost. Dodat ću i kako je struka više-manje zadovoljna ovim novim prijedlogom zakona, smatra ga punim detaljnijim i razumljivijim od trenutnog važećeg što također ohrabruje i daje nadu kako je riječ o dobroj zakonskoj podlozi. S druge strane mišljenja smo kako bi sankcije i kazne definirane ovim zakonom trebale biti još strože i rigoroznije, kako bi s jedne strane motivirali potencijalne zviždače, a s druge strane odvratili one koji ih u tome žele spriječiti. Treba reći i kako će novi zakon dodatno opteretiti Ured pravobraniteljice kojoj se njima daju dodatna zaduženja i obaveze što operativno može značiti određenu prepreku obzirom na ograničene resurse i kapacitete. I onda dolazimo do dijela gdje nastupa ljudski faktor, gdje nastupamo svi mi koji ćemo svatko na svoj način pomoći da se taj zakon provodi u djelo, da na najbolji način bude iskorišten kao pravna podloga i platforma za ono što je i predviđen borbu protiv negativnih i neželjenih pojava u društvu, pojava koje donose korist pojedincima, a štete cijelom društvu i ostatku zajednice. Kao klub IDS-a podržat ćemo stoga ovaj zakon, ali i javno ovim putem pozvati cjelokupnu hrvatsku javnost, sve one koji će imati važnu ulogu u provođenju ovog zakona da podrže njegovu učinkovitu primjenu i pomognu da i na taj način Hrvatsku učinimo boljim mjestom za život svih njenih građana građana posebno onih koji su pokazali svoju građansku hrabrost i ljudsku odgovornost i u korist cijele naše zajednice, u korist svih nas koji u ovoj zemlji živimo. I zato dragi zviždači zviždite još jače! Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar-Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Evo baš danas, sada, nedavno dok raspravljamo o Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti bio je sprovod Ankice Lepej, prve hrvatske zviždače čije je razotkrivanje računa Tuđmanove žene neprijavljenih u imovinskoj kartici s pozamašnim svotama novca izazvalo veliki skandal i histeričnu obranu Tuđmanovih koja je dovela do nevjerojatne izjave predsjednika Ustavnog suda novac nije imovina. Ankica Lepej je zbog svoje hrabrosti, istinoljubivosti i poštenja dobila otkaz, bila je krivično gonjena, ostala je bez sredstava za život sa dvoje djece i nezaposlenim mužem. 24 godine poslije mi raspravljamo o zakonu koji bi trebao još bolje zaštititi sve Ankcie Lepej. Eto mogli bismo reći …/Govornica se ne razumije./… presporo, pretromo ali nadajmo se ipak se kreće. Zakon o zviždačima, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti je ispred nas po drugi put zbog usuglašavanja sa Direktivom EU 2019/1937. Treba napomenuti da je rok za prenošenje direktive njezine implementacije u hrvatsko zakonodavstvo istekao 17. prosinca prošle godine, pa smo evo opet u zakašnjenju. Korupcija je rak rana hrvatskog društva. Dobro to već znaju zaista i ptice na grani od siline ponavljanja i ovdje u Saboru, a i u javnosti, ali pravih krucijalnih promjena nema. To je zločin koji u konačnici podriva demokratske institucije, naravno usporava gospodarski razvoj i doprinosi općoj društvenoj nestabilnosti i apatiji. Bez obzira na to korupcija je i dalje dobro došao društveni model. Evo čak 36% građana hrvatske je potegnulo veze kako bi ostvarila javnu uslugu npr. u obrazovanju ili u u zdravstvu, a svaki 7 je dao i mito. Po percepciji korupcije smo među najlošijima u Europi s indeksom od 47, to smo već danas čuli iza nas su samo Bugarska, Rumunjska i Mađarska. Istraživanja Eurobarometra su poražavajuća 97% smatra da je korupcija široko rasprostranjena i po tome smo na neslavnom 1 mjestu u Europi. 54% ispitanika smatra da je osobito pogođeno korupcijom, opet najviše u Hrvatskoj. 15% je osobno iskusilo i/ili i/ili svjedočilo korupciji. Svjetlosnim godinama smo udaljeni od situacije u skandinavskim zemljama gdje je korupcija svedena na tešku društvenu anomaliju i potpuno neprihvatljivo društveno ponašanje. Katastrofalnu situaciju s korupcijom dobro oslikava i činjenica da ova vlada u Strategiji sprječavanja korupcije za razdoblje od '21. do '30. kao cilj zadaje smanjenje percepcije korupcije na 80%. Zbog toga i ne čudi podatak da 3/4 građana misli da vlada nije uspješna u borbi protiv korupcije ali vjeruju da obični ljudi mogu pokrenuti promjene u borbi protiv tog zla. I zato je ovaj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sigurno jedan od najvažnijih koje ćemo u slijedećem razdoblju donositi. Zakon o zviždačima pod tim imenom je prepoznat u javnosti i doista stoje primjedbe u javnoj raspravi o potrebi da se pojam zviždač inkorporira i u naslov i u tekst ovog prijedloga zakona. Pojam zviždač nadmoćno je prisutniji u javnosti od prijavitelja nepravilnosti i od doba Ankice Lepej do danas označava osobe koje su imale i hrabrosti i odvažnosti da prijave nepravilnosti. Izraz zviždač popularniji je i bliži građanima pa zbog toga može lakše i sveobuhvatnije propagirati poželjno ponašanje, poštenje, poštivanje zakona i obrana javnog interesa. Zalažemo se da do drugog čitanja prihvatite razmišljanja i argumentacije iz javne rasprave i da se zakon nazove zakon o zaštiti zviždača prijavitelja nepravilnosti i da se pojam zviždač provuče kroz tekst zakona kao što je uostalom prisutan i u uvodu ovog samog prijedloga. Zakon jest napredak u odnosu na onaj prvi iz 2019. no još uvijek se mogu napraviti pomaci do drugog čitanja. Slažemo se sa prijedlogom Centra za zaštitu zviždača da se u Članku 3. jasnije navede cilj ovog zakona, da ga se definira kao učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti te što je važno promicanje sprječavanja nepravilnosti jačanjem svijesti građana o nužnosti sigurnog prijavljivanja nepravilnosti radi zaštite javnog i nacionalnog interesa. Ovakva definicija naime daje nam jasnu i preciznu, jasan i precizan cilj, a mislim da je to doista neophodno u takvoj borbi protiv korupcije jer bez toga i ta borba neće biti toliko učinkovita. Ono što vidimo kao najveće nedostatke ovog prijedloga jest nedovoljno predviđenu dostupnost besplatnoj pravnoj pomoći kao i izostavljanje uključivanja odredbi o dostupnim oblicima i načinima ostvarivanja psihosocijalne i psihološke podrške. Važno je zakonski osigurati sve uvjete za dobru upućenost i mogućnost savjetovanja o potrebnim koracima u prijavljivanju nepravilnosti kao bi zakon ostvario svoj cilj i svoju ulogu. Ovaj prijedlog zakona predviđa samo primarnu pravnu pomoć, no ta pravna pomoć treba biti sveobuhvatnije definirana i osigurana u punom opsegu kako bi osigurala zviždače, prijavitelje nepravilnosti i osnažila ih do i poslije prijave. Naročito u eventualnom procesu koji bi mogao slijediti. Po jednoj studiji iz 2018. navodi se isto tako u ovoj javnoj raspravi 85% ispitanika zviždača pati od nekog poremećaja mentalnog zdravlja, anksioznost, nepovjerenje u međuljudske odnose, strah, osjetljivost, depresija, 48% njih pati od takvih problema čak na kliničkoj razini. I stoga je potpuno jasno i razvidno da je psihološka pomoć i potpora neophodna i treba biti unesena u ovaj zakon. Time će se osim propisane konkretne pomoći poslati i jasna poruka i o tom vidu zaštite zviždača i osnažiti njihova ulogu u društvu kako bi se zvizdaštvo još pozitivnije i bolje pozicioniralo na ljestvici poželjnog i prihvatljivog društvenog ponašanja. Nužno je stoga radi osiguranja adekvatne podrške zviždačima u Hrvatskoj ojačati postojeći sustav besplatne pravne pomoći te osigurati dostatna financijska sredstva za pružateljice besplatne pravne pomoći koje žele proširiti svoje djelovanje na način da pružaju pravnu pomoć i zviždačima i omogućiti zviždačima dostupnost službi psihosocijalne podrške kako bi se osobe upoznate s nepravilnostima ohrabrilo i osnažilo u prijavljivanju nadležnim službama. U 2020. pučkoj pravobraniteljici je upućeno samo 45 prijava od kojih 13 je prineseno iz 2019. Razvidno je iz ovih podataka da je taj podatak, da je taj broj toliko mali jer građani nisu u pravoj mjeri upoznati sa zakonom niti zaštitom koja se zviždačima pruža. Stoga je važno da uz ovaj zakon zakon se organizira snažna promotivna aktivnost vezana uz probleme korupcije i prijavljivanja nepravilnosti, neophodno je informirati i poticati građane na takvo prijavljivanje. Jasno je da nam je potrebna zapravo promjena društvene paradigme. Poželjno je pošteno ponašanje, poželjno je poštivanje zakona i propisa i poštivanje svih pozitivnih društvenih normi. Nepoželjna je prevara, krađa, podmićivanje, muljanje, krađa javnog dobra, kršenje zakona, stavljanje vlastitog probitka iznad javnog interesa, a za to ovaj zakon, pa bio on i najbolji u svom drugom čitanju nije dovoljan. Bez sveobuhvatne društvene akcije, informacija, poticanja na prijavljivanje, ali i učinkovitih i brzih sudskih procesa i konsekventnih kažnjavanja prekršitelja ništa se neće promijeniti, ljude će i dalje biti strah prijavljivati jer ih dosadašnje iskustvo uči, kao što smo već danas u ovim raspravama čuli podosta primjera, da zapravo kazne nema i da se protuzakonito i protupropisno ponašanje isplati. Sveobuhvatna društvena akcija i velika kampanja glavne su poluge promjene i način da i odredbe ovog zakona doista zažive u praksi i donesu benefite ovom društvu.

Hvala lijepa. Ja bih molio da se držimo vremena. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Izvolite. **Mažar, Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče g. Martinović, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas smo mogli čuti u dosadašnjoj raspravi odnosno u iznošenju stajališta klubova da je pred nama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Ja bih prije svega rekao da zaštita prijavitelja nepravilnosti je jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv korupcije i svih ostalih nepravilnosti u našem društvu i da zbog toga i ovaj Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnost je iznimno važan, ne samo kao zakonski akt nego i kao strateški dokument. Mogli smo čuti da je ovo jedan u nizu zakona koje Ministarstvo uprave i pravosuđa donosi vezano ne samo uz Strategiju borbe protiv korupcije nego i uz reforme pravosuđa. Imali smo nedavno i Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je usvojen, a dakle danas imamo Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Ono što smo također mogli čuti, a što je dobro i ponoviti da je upravo u mandatu ove Vlade 2019. i donijet Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, da je stupio na snagu 1. srpnja 2019.g., a da prije toga upravo oni kolokvijalno rečeno zviždači nisu imali svoj zakon. Oni su tada kroz različite zakonske forme i oblike imali određenu zaštitu vezano i za zaštitu identiteta, vezano za postupak prijave, vezano za zaštitu i svoga određenoga radnoga mjesta, ali naravno dok se nije donio zakon koji je to sve složio sublimirao na jednome mjestu koji je konkretno napravio ne samo način prijave, postupak i zaštitu prijavljivača jednostavno nije postojala ta konkretna zaštita. Ono što danas radimo nastavljamo tu zaštitu, nastavljamo je kroz širenje i prijavljivača, nastavljamo je kroz širenje zaštite, ali nastavljamo je i kroz poboljšanje određenih stvari koje su upravo u protekle dvije godine kroz praksu dosadašnjeg zakona uočene da bi bilo dobro ih poboljšati i odnosno da bi bilo ih unaprijediti vidjeli smo i za same rokove odnosno ukidanje određenih rokova. Ono što svakako je dobro i reći, a možda nismo čuli danas da i cilj direktive koja se implementira sa današnjim donošenjem zakona na područje EU je upravo ohrabriti građane EU da prijavljuju kršenje zakona i propisa koje uoče u svom radnom okruženju, nepravilnosti koje predstavljaju ugrožavanje javnoga interesa, ali i osiguranje zviždačima bolje zaštite od osvete poslodavca. Zašto je to bitno napomenuti? Naravno da mi kao punopravna članica EU implementiramo europske direktive, ali je dobro za napomenuti jer smo danas čuli zavisi iz kojega političkoga spektra dolaze i određene informacije, ja bih polu informacije ili poluistine, dakle spominjao se izvještaj Transparency International gdje RH je ostala na istome mjestu kao protekle dvije godine, dakle nije napredovala, ali možemo reći nije i nazadovala. Ali ono što nismo čuli, nismo čuli da je u biti EU odnosno da globalno je vezano za cjelokupni izvještaj Transparency Internationala za cijeli svijet ostala otprilike cijela planeta na istome mjestu, dakle utvrdilo se da je preko 50% država ostalo u protekle dvije godine. Dakle, ovo nije situacija RH, ovo nije nešto što se ne događa u EU i ovo nije nešto što se ne događa na području cijeloga planeta. Prema tome, gledajući globalno svakako da možemo i trebamo zajedno raditi u poboljšanju naše RH, ja bih rekao 30 godina u našem ljudskom životu je nama puno i kada gledamo svoju rodbinu, svoju djecu i ostalo vidimo da oni rastu, ali ako gledamo u prizmi stvaranja suverene, samostalne države koja mora proći određenu tranziciju onda 30 godina u povijesti jedne države je jako, jako malo. I zato svi zajedno moramo raditi svaki dan da tu našu još uvijek mladu državu koja prolazi svoje demokratske promjene stvaramo da bude ne samo za zaštitu zviždača, ne samo za zaštitu običnog i najmanjega čovjeka, nego da bude mjesto poželjno življenja. Iz toga razloga veseli i da u javnoj raspravi koja je prethodila donošenju ovoga zakona, a u kojoj su sudjelovali ne samo resorno ministarstvo i državna tijela nego i svi drugi dionici od Ureda pučke pravobraniteljice do Saveza samostalnih sindikata RH i ostalih su izrazili na kraju svoje zadovoljstvo sa promjenama koje dolaze sa ovim zakonom, sa novinama koje dolaze sa ovim zakonom i iskazali su dakle i podršku u ovome zakonu. Ono što naravno isto također veseli da smo i danas evo prije nego što će početi pojedinačna rasprava mogli čuti od predstavnika opozicije da će podržati ovakav prijedlog donošenja zakona i to svakako pokazuje da su i prepoznate ne samo novine koje su uvedene kroz ministarstvo, pravosuđe i upravu u ovome zakonu nego je prepoznata i intencija Vlade RH u svojoj borbi protiv korupcije, prepoznat je jedan nastavak donošenja kvalitetnih zakonodavnih akata koji će svakako doprinjeti stvaranju ne samo percepcije o smanjenju korupcije nego stvaranju i konkretnih alata koji će omogućiti prije svega svakome pojedincu da bez straha može prijaviti nepravilnost koju vidi, koju prepozna, da zahvaljujući alatima koji mu se nude kroz ovaj zakon ne samo od zaštite identiteta, ne samo od mogućnosti sudske zaštite, ne samo što je proširena mogućnost prijavitelja nepravilnosti ili što je stvorena osoba od povjerenja koja će zajedno sa svojim zamjenikom imati punopravnu zaštitu koju do sada nije imala nego što je stvoren cjelokupni mehanizam od same prijave koja dakle smo čuli može ići unutarnjim putem, može ići vanjskim putem preko ureda pučke pravobraniteljice i može ići javno iznošeći se u medije. Stvoreni su dakle i mehanizmi da i ured pučke pravobraniteljice dobije svu moguću podršku, ne samo financijsku, tehničku, ljudsku neto dobije dakle cjelokupne mehanizme da dalje prosljeđuje sve prijave svim onim nadležnim tijelima od državnoga inspektorata, od DORH-a, od porezne uprave i ono što je bitno i možda nismo još danas čuli da sve te prijave ne završe samo prilikom prijave nego da se prati njihov put, da se prati njihovo djelovanje i da se na kraju dobije izvještaj. Nužno je i bitno je da upravo taj dio i izvještaja i povratne informacije prijavitelju se napravi ne samo iz razloga kako bi se kontrolirala državna tijela, da li su postupala i šta su postupala po prijavi nego i da svaki prijavitelj već unaprijed zna da ono što će prijaviti nije uzaludno nego će se po tome postupiti i u konačnici napraviti zaključak. Ono što pokazuje da ovaj zakon će napraviti snažne iskorake ne samo u zaštiti prijavitelja nego i u tome što su određeni rokovi prestali postojati, konkretno od 60 dana za osobu od povjerenja da mora i može reagirati pokazuje dakle da upravo taj jedan bezvremenski rok za djelovanje po prijavama će omogućiti da se sa jednim kvalitetnim pristupom, sa jednim pristupom gdje će se svaka prijava koliko god bude potrebno vremenski ovisno o njenoj kompleksnosti moći istražiti od početka do kraja, da će ta prijava imati svoju glavu i svoj rep i ono što je nužno i što je bitno da već sada podrška koja je pružena kroz javnu raspravu i od strane ureda pučke pravobranitelja i od Saveza samostalnih sindikata RH, a vidjeli smo danas ovdje i od strane pozicije i opozicije doprinese upravo tome da ne samo kvalitetnim zakonskim aktima koje donosimo nego i stvaranju povjerenja u institucije RH, stvaranje povjerenja u sve one segmente koji se bave vezano i za borbu protiv korupcije, da li su to resorna ministarstva, da li su to civilni sektor, da li su to dakle sve one javne ustanove koje doprinose društvenome djelovanju i borbi za zaštitu običnoga građanina zajedno mogu koristiti upravo ove mehanizme zakona koji će se donijeti i mogu se boriti zajedno i sa Ministarstvom uprave i pravosuđa i sa svima koji će sudjelovati u tome da prijavitelj može biti taj koji će znati da ono što poduzme ne samo će ga zaštiti od osvete nego da će doprinjeti da u budućnosti se takve stvari ne dešavaju i da svi zajedno ovdje koji živimo u RH živimo u uređenoj zemlji, zemlji poštenih i pravednih ljudi i zemlji koja će svoju demokraciju razvijati i stvarati u boljem smjeru da buduće generacije mogu imati uređeno društvo. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a, a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Hvala predsjedavatelju, kolegice i kolege. Danas je Transparency International objavio godišnje izvješće o indeksu percepcije korupcije u kojem se EU s prosjekom od 66 bodova nalazi među najboljim regijama svijeta. Hrvatska nažalost kao da toj regiji ne pripada odnosno nalazi se pri samom dnu, a od nas su gore samo još Mađarska, Bugarska i Rumunjska. Hrvatska za prosjekom EU zaostaje za 19 bodova. Nadalje, istražujući gdje se koja zemlja nalazi na nekoj svjetskoj ljestvici mediji su već izvijestili da je Hrvatska po svojim pokazateljima gora od Ruande i Jordana. Da je Hrvatska natopljena korupcijom to nije ništa novo, vide to svojim očima i osjećaju na svojoj koži brojni naši građani. Nema tijela javne vlasti, nema institucije bilo na državnoj ili na regionalnoj odnosno lokalnoj razini u kojoj nema barem nekoliko osoba koje bi mogle, a i trebale biti zviždači jer se malverzacije odvijaju svakodnevno na svim razinama nama pred očima. Uvaženi zastupnici i zastupnice, uvaženi građani, pozivam vas da se zapitate što bi se zapravo dogodilo kada bi sve te osobe krenule razotkrivati one nepravilnosti za koje su u svom okruženju saznale doslovno na dnevnoj razini. Uvjerena sam da bi po sistemu domino efekta srušila se ne samo ova vladavina HDZ-a kojoj se ionako bliži kraj, puno više od toga kada bi svi potencionalni zviždači koji su ovog trena začahureni u ministarstvima, u županijama, u gradovima, općinama, u državnim i drugim javnim tvrtkama i ustanovama poduzeli ono što je u javnom interesu, pa razotkrili ono što o kvarnim radnjama vlasti znaju urušio bi se ne samo HDZ već i čitav sustav kojeg je HDZ stvorio i iz kojeg crpi svoju moć i vlast. Borba protiv korupcije počinje inicijativom i radnjama zviždača, a ako njih nema, nema ih niti blizu u onoj mjeri u kojoj bi ih, u ovakvoj državi, ovako rasprostranjene korupcije trebalo po logici stvari biti, e to je dokaz da sa sustavom nešto ozbiljno nije u redu. Je li ovaj Zakon nešto s čime se položaj zviždača suštinski mijenja? Odlučno i odgovorno tvrdim da nije. Je li HDZ-u, političkoj stranci koja je i sama kao pravna osoba pravomoćno osuđena za korupciju u interesu da primjerenom zaštitom zviždača omogući taj početni impuls u borbi protiv korupcije? Pa naravno da nije. Ovaj Zakon je lijepo štivo za čitanje, ali manje-više mrtvo slovo na papiru kojim se zviždačima propisuju neka prava i zaštita za koju je upitno hoće li ju ikada moći ostvariti u praksi. Dakle u ovom HS-u razvila se jedna učestala praksa usvajanja zakona koje većina zastupnika nikada nije niti pročitala, a kada bismo se uhvatili čitanja tih odredbi, shvatili bismo koliko su one komplicirane, koliko su konfliktne, koliko su zbunjujuće, nejasne, za razumijevanje tih odredbi, a kamoli za njihovo snalaženje u toj šumi propisa koji se često jedan s drugim kose, potrebno je specifično pravno znanje kojeg većina zviždača ipak nema. A čak i kada ga imaju i nadalje im je potrebna stručna profesionalna pravna pomoć kako bi u postupcima pred nadležnim tijelima mogli uistinu ostvariti ta ta svoja nominalno propisana prava i interese. Takva pomoć košta, a u situaciji kada se za bilo kojeg zviždača istovremeno otvara nekoliko frontova, od ravnopravnog spora, od disciplinskog, prekršajnog, kaznenog, pa razni predmeti naknade štete, razne privremene mjere, to znači nekoliko postupaka iz različitih grana prava, uz cjenik odvjetničkih usluga koje propisuje Hrvatska odvjetnička komora. U takvoj situaciji zviždač se zbog svoje odluke da postupi u javnom interesu i da razotkrije nepravilnosti nalazi u egzistencijalno bezizlaznoj situaciji. Odvjetničke troškove koji mogu nastati teško bi mogla pratiti i jedna saborska plaća,a kamoli ona plaća s kojom preživljava većina naših zviždača. Bez stručne profesionalne pomoći, bez odvjetničke pomoći, sav njihov trud, a često i žrtva neće dovesti do rezultata koji su od javnog interesa, a sam zviždač vrlo vjerovatno će zapravo završiti kao obična žrtva. Stoga se zalažem za osiguravanje besplatne pravne pomoći za podmirivanje odvjetničkih troškova koja neće biti vezana za imovinski cenzus već za status osobe koja u javnom interesu otkriva pokvarenost sustava. Bez toga ovaj Zakon ne vrijedi, manje-više ništa. Do drugog čitanja predstavit ćemo javnosti niz amandmana kojim se upravo takva sredstva osiguravaju, kako bi se ovom, za sada mrtvom zakonu, udahnuo pravi život. Naime, zviždač nije neki apstraktni pojam. U realnom životu, iza pojma zviždač stoji neko ime i prezime. Neka osoba koja nešto riskira ili trpi, a pravni sustav koji takvoj osobi nije spreman osigurati stvarna, a ne samo načelno propisana prava, nije vladavina prava već vladavina korupcije. A da je Hrvatska upravo takva država, u kojoj vlada vladavina korupcije pokazuje i Maja Đerek. Za one koji ne znaju, pojasnit ću, da upravo na današnji dan, kada se u HS-u raspravlja o ovom Zakonu o zviždačima, jedan je tjednik objavio iskaz, intervju osobe koja nije anonimna, nije neki apstraktni dobro informirani izvor iz neke stranke ili institucije, već je osoba koja se predstavila imenom i prezimenom opisujući poziciju i radna mjesta sa kojeg je stekla saznanja o kojima u medijima svjedoči. Maja Đerek bivša je zaposlenica tvrtke Državne nekretnine, dobila je otkaz upravo zato što nije pristala provoditi nezakonite radnje koje su joj nalagali predstavnici državnog vrha, kako bi s državnom imovinom, konkretno s državnim nekretninama raspolagali na nezakonit način pogodujući svojim stranačkim moćnicima. Među onima koji se izričito navode u ovom iskazu i intervjuu Maje Đerek je između ostalog i sam predsjednik HS-a Gordan Jandroković koji je prema sad već javno danim izjavama urgirao i vršio pritisak putem Krunoslava Katičića, tada državnog tajnika, danas tajnika HDZ-a, da se nezakonito pogoduje političkim i stranačkim osobama na štetu javnih interesa, na štetu financijskih interesa ove države, ove tvrtke, a time i svih nas građana. Ostalo opisane radnje ove konkretne osoba koja se čitavom javnosti predstavila svojim imenom i prezimenom kao Maja Đerek, svjedoče o vrlo ozbiljnim optužbama za zlouporabu položaja i ovlasti, između ostalog, predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frke Petešića, ali istovremeno i ministra Marija Banožića, koji je u ono vrijeme bio ministar državne imovine. Kada bismo imali uistinu nezavisne institucije i brzo i učinkovito pravosuđe, e tek tada bi zaštita zviždača putem ovakvog zakona imala smisla. A imamo li mi takve institucije ili su i one dio ovog koruptivnog taloga, testirat će se upravo na postupcima koji će se otvoriti ili se možda neće otvoriti, a isto tako i kojom brzinom i na koji način će se eventualno riješiti svi predmeti povodom onoga što je danas objavio jedan tjednik. U tom tekstu govori se o urgiranju kako bi se nenaplatio i otpisao dug od nekoliko milijuna kuna, za zakup državnih poslovnih prostora. U tom intervjuu govori se o tome da se obnova stana u kojem je nezakonito boravio jedan državni dužnosnik osobito blizak premijeru, provodila sukladno, odnosno bez pravne osnove, mimo procedura, mimo zakona, lažirajući istovremeno ono što se sa obnovom događa hrvatskim građanima. Sve ono što se govori u tom tekstu, po meni, traži od nadležnih državnih tijela, prije svega od DORH-a, a onda i od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da u najmanju ruku postupe onako kako su postupili djelatnici policije u Zadru kada su čitajući portale, eto, stekli saznanje da postoji ozbiljna prijetnja valjda i atentat koji će se izvršiti putem trulih jaja i usporedit ću ovu situaciju sa situacijom koje se dobro sjećam iz 2016. godine kada je zbog političke odgovornosti cijela jedna Vlada pala zbog predmeta koji se dobro interpretirao i dobro pozicionirao kao potencijalni sukob interesa. Ovdje imamo situaciju da se ne radi o jednoj osobi, radi se o sprezi kompletne državne vlasti najmoćnijih osoba u ministarstvima i u kabinetu samog premijera povezanu i sa predsjedavateljem Hrvatskog sabora. Dakle klan, koruptivni klan, mi ovdje nemamo situaciju potencijalnog sukoba interesa već onog sukoba interesa koji je već realiziran, u kojem su stranački moćnici ostvarili nezakonitu, nepripadajuću financijsku korist. Ovdje imamo povoda da smatramo da se radi o najtežim mogućim koruptivnim kaznenim djelima. Postavljam pitanje gdje je sustav sada? Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, ovaj novi zakon zapravo se donosi prvenstveno zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, sa direktivom dakle Europskog parlamenta i Vijeća za zaštitu osoba koje prijavljuju koje prijavljuju povrede prava Unije. Direktiva je stupila na snagu 16. Prosinca 2019. godine, a krajnji rok za usklađenje je bio 17. Prosinca 2021. Dakle, krajnji rok je bio taj ja bih volio evo da državni tajnik pogleda kalendar, ministra nema tu. Sad je već siječanj 2022. godine, oni tek daju nacrt u prvom čitanju. Dakle, Vlada je ponovno propustila rok koji je propisala EU i mi smo saznali da Vlada kasni u svemu, kasni u povlačenju novaca iz EU za obnovu nakon potresa, a sad vidimo kako ni dvije godine nisu bile dovoljne ovoj vlasti za donošenje zakona radi usklađenja, dakle sa pravnom stečevinom EU u području zaštite prijavitelja nepravilnosti. Savjestan ministar bi za ovakvu aljkavost preuzeo odgovornost pred hrvatskim građanima i pred članicama EU, međutim ministar Malenica se pravi kao da ga se ništa ne tiče probijanje roka u njegovom resoru, ali lako je razumjeti zašto HDZ-ovci stalno probijaju rokove. Znači, državnu upravu su ispunili nesposobnim stranačkim kadrovima kojima uostalom i odgovara da prijavitelji nepravilnosti ne budu zaštićeni zakonom usklađenim sa pravnom stečevinom EU. Nama taj bolji zakon svakako što hitnije treba, jer pokazalo se da na DORH više ne možemo računati. Prije dva mjeseca smo se uvjerili da vodeće osobe DORH-a zapravo štite nepravilnosti osoba povezanih sa premijerom Plenkovićem, da skrivaju u ladicama predmete protiv Plenkovićeve miljenice Gabi i članice predsjedništva HDZ-a i da zapravo još uz sve to zataškavaju lažnim iskazima. I sasvim je jasno da je HDZ već demontirao sve institucije i ovaj zakon bi se čak, on je određeno poboljšanje mogao i podržati ali on ništa neće riješiti jer mi u praksi imamo činjenicu da ljudi koji prijave nepravilnosti da ih institucije ove države i sami ministri ove Vlade proganjanju. Evo gospodin Sabljak, dakle već tri godine se povlači po sudovima. Službenički sud ga vrati na posao, ministar Grlić-Radman ga ponovno udalji iz službe i on sam mora financirati tu svoju obranu. I tu se slažem i to smo sad upravo raspravljali na antikorupcijskom vijeću, da treba osigurati pravnu zaštitu. Kaže državni tajnik Salapić to treba vezati uz imovinski cenzus kao netko tko ima novca trebao bi sam financirati odvjetnika i kako bi to odjeknulo u javnosti da netko tko ima novca da mu država plaća odvjetnika. Pa nije namjera, dakle ovdje gledati koliko tko ima novca, nego poticati ljude da prijavljuju nepravilnosti, a ne da netko svojim novcem mora proganjanje, dakle vaše, od strane vaših ministara i vaše Vlade kada upozori na nepravilnosti još iz svog novca treba platiti, odnosno svojim novcem iz svog džepa treba platiti odvjetnika. A vidjeli smo što vi radite sa zviždačima? Vidimo što radite sa Sabljakom. Vidimo što radite sa Andrijanom Cvrtilom. Idete raditi sistematizaciju kako biste joj dali otkaz. Evo imamo i ovaj slučaj sad gospođe Đerek, drago mi je da je antikorupcijsko vijeće jednoglasno donijelo odluku da se uoči konačnog znači čitanja, odnosno znači ovog drugog čitanja zakona pozove prijavitelje nepravilnosti da nam iznesu svoja iskustva kako bismo mogli dati amandmane na taj prijedlog zakona. I pozvat ćemo i gospođu Cvrtilu, pozvat ćemo i gospodina Bedekovića iz Veterinarskog instituta, a evo ako nam se obrati i gospođa Đerek da je spremna doći na antikorupcijsko vijeće spremni smo pozvati i nju, da čujemo njihova iskustva, pa da vidimo kako vaša ta zaštita navodna zaštita prijavitelja nepravilnosti u praksi u RH izgleda. A brojke, evo danas je izašao taj indeks percepcije korupcije nam pokazuju kakva je borba protiv korupcije u RH. U sve pore U sve pore društva, dakle je korupcija ušla, a vi ste tome doprinijeli, vi to potpomažete. Jednom sam prigodom ovdje rekao premijeru Plenkoviću ja ne mogu tvrditi da je on korumpiran čovjek, za to nemam nikakvih dokaza, ali je sigurno mecena korupcije u RH, mecena korupcije, pokrovitelj korupcije i zaštitnik korupcije. I to je sada sasvim očito. I najbolje kad čujem analitičare, kažu oporba je uputila u proceduru opoziv ministra Horvata i time će ga zapravo zaštititi. Pa što to govori? Da se premijer ove države vodi time tko je što predložio i da će štititi nesposobne ljude jer netko tko se njemu ne sviđa traži da ti ljudi odu, hoće li sutra tako tražiti one i štiti one koji su korumpirani zato što je netko tko se njemu ne sviđa upozorio na tu korupciju. Pa kakvo je to ponašanje i kakav je to modus operandi? Maknite nesposobne, maknite one koji štite korupciju i ja mislim da uza sve ove zakone jedini način kako se obračunati s korupcijom je demontaža DORH-a, demontaža ovakvog DORH-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Miletića. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Nikola mene zanima sada radi hrvatske javnosti, imamo Andrijanu Cvrtilu, ja moram, moram govoriti radi hrvatske javnosti, dakle žena prijavi nepotizam, korupciju i onda ne dobije odmah po glavi toljagom po glavi, nego dobije onako perfidno, dakle ide se u rekonstrukciju unutar sustava tzv. sistematizacija kako to lijepo zvuči, a u stvari noga u stražnjicu u doslovnom smislu. Kako je moguće da s jedne strane pričamo bajke i pozivamo borbi protiv korupcije, a onda na terenu imamo kaos i kad će procvjetat cvijeće u naše preduzeće. Hvala. Nikola (MOST)** S ovom vladom, s ovom korumpiranom većinom nikad, ali osjećaju se pozitivni trendovi. Zašto? Kada represija jača to je znak da su oni koji su na vlasti slabi. Mi vidimo da se ljude uhićuje dakle jer su napisali da treba pripremiti pokvarena jaja kad se premijer Plenković pojavi u u jednom gradu i ovo je sve posljedica onoga što se događalo na Banovini samo tamo nisu mogli hapsiti jer su i sami svjesni da ništa nisu napravili i da bi to po njih bilo kontraproduktivno, ali ovakva represija koja se događa, ovakva želja da se sve iskontrolira je samo pokazatelj da je ta njihova navodna svemoć na krhkim nogama i da će se to sve vrlo brzo urušiti. Ja sam uvjeren da se bliži vrijeme i da se zapravo već osjeća u zraku njihov pad. Kolega Grmoja očekujete li možda uskoro da će ići jedan zakon o zaštiti lika i djela Andreja Plenkovića tako da se osiguraju da u budućnosti nikome niti ne padne napamet imati takve objave ili nešto pokušati u praksi na sličnom tragu. A moje drugo pitanje odnosi se na rad vašeg antikorupcijskog vijeća. Žale vam se mnogi građani pa i oni koji su unutar institucija upravo oko problema korupcije. Kakva su vaša iskustava, koliko su oni često i jesu li ikada zadovoljni s načinom i procesom prijavljivanja korupcije unutar svojih institucija ili su svi primorani obratiti se vama, nekome drugome zato što ne mogu pronaći zadovoljštinu tamo gdje bi trebali, unutar institucija kao nekakvo unutarnje prijavljivanje što bi trebao biti normalan put svakog zviždača. nitko ovdje ne vjeruje da će ljudi interno dakle unutar svojih tvrtki ili ne znam institucija nešto prijavljivati kada vide kako su prošli oni koji su ovaj bilo što prijavili. Eventualno će ići dakle na taj vanjski način ili putem putem Ureda pučkog pravobranitelja ili izaći u javnost. Što se tiče ljubičice bijele i zaštite lika i djela dakle Andreja Plenkovića ja očekujem da su i takve tendencije moguće u smislu takvih zakona jer su stvarno spremni, spremni na sve, a evo ja ću iznijeti svoj osobni primjer. Primio sam teške prijetnje svojoj obitelji, prijavio sam ih policiji, nikada me nije nazvao iz policije iako sam im slao mailove, rekao mi što je s tim bilo, što se napravilo po tom pitanju, konkretna osoba koja mi je prijetila, znači nikad ne bi prijavio

Šta vam je? Pa dajte se obuzdajte malo. Poštovani zastupnik Habijan, izvolite. stvarno stanje i ne govorite zapravo ono što je točno i što je ključno. Dakle, vi ste rekli da Hrvatska opet kasni u implementaciji ove direktive međutim bilo bi dobro radi javnosti da ste rekli da je Hrvatska u veljači 2019. donijela upravo ovaj zakon, a EU regulirala tu materiju tek u listopadu 2019. godine, donijela tu direktivu, bilo bi dobro radi hrvatske javnosti da ste to rekli. Druga stvar, a bili ste u hrvatskoj vlasti, imali ste mogućnost nešto promijeniti, imali ste mogućnost donijeti i ovaj zakon ali vi ste se očito bavili nekim drugim stvarima, bavili ste se grizlijima, bavili ste se zapošljavanjem u Metkoviću, u nadzornim odborima, imenovanje Hrvatske vode jel. I citirat ću vas na kraju ono što ste rekli nedavno ovdje u Hrvatskom saboru, nismo ovo dobro napravili. To se odnosi na vas. kolega Miletić je digao povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani, Članak 238., vrijeđanje zastupnika, neću sada govoriti kako kolega iz HDZ-a generalizira o tome uopće neću ali uistinu ovdje difamistički ide ispod pojasa možda evo svoju hrabrost pokazuje na jeziku umjesto na konkretnim djelima da se bori protiv korupcije i unutar svojih redova, al nedopustivo je da se zastupnici vrijeđaju ispod pojasnim udarcima i molim vas da kao predsjedavajući opomenete kolegu da ipak se nauči malo kulturnije ponašati. a ne povreda Poslovnika, a da sam reagirao na ono što su govorili neki zastupnici uključujući kolegu Grmoju e to bi bilo onda uistinu onda ali ja to nisam jer dozvoljavam, mislim da smo u parlamentu možemo ići pa ponekad čak i preko neke granice koja je meni granica ukusa za mene, ali možda nije za nekoga drugoga. Prema tome, vi dobivate opomenu, a sad će odgovoriti poštovani zastupnik Grmoja. Izvolite. **Grmoja, upravo zato što smo imali veliku želju sve mijenjati, a premalo mandata da to napravimo smo prošli tako kako smo prošli i meni je drago da smo tako prošli jer su ljudi vidjeli tko ima principe, tko je zbog inzistiranja na transparentnosti i borbi protiv korupcije spreman sve izgubiti i zato ljudi sad to sve više i više prepoznaju i to je ono čega se vi bojite, ja to vidim. Često sam s vama u emisijama i vidim taj strah i taj strah je toliki, taj strah je toliki da HDZ na svojim službenim stranicama objavljuje da sam ja pola rodbine zaposlio u Gradskoj upravi Grada Metkovića, a nitko dakle ko je na bilo kakav način sa mnom rodbinski povezan ne radi ne samo u gradskoj upravi nego u niti jednoj gradskoj tvrtci ili gradskoj ustanovi. Dakle, toliko idete daleko da više ne znate što biste napisali, pa vas onda ja demantiram i onda vas nema čuti nekoliko dana …/Upadica Reiner: Hvala./… do nove objave na vašoj

Da se kratko nadovežem, budući da ipak taj zakon o zaštiti lika i djela Andreja Plenkovića treba čekati zbog prikladne procedure, možda bismo trebali prethodno napraviti jedan izvršni akt koji bi se odnosio na predumišljaj prešetavanja s pokvarenim jajima koji bi bio proglašen činom prvorazrednog terorizma jer znamo danas da je najviše naš premijer ugrožen upravo terorizmom pa bismo tako spriječili građane u budućnosti da se šeću s pokvarenim namirnicama. Što se tiče ovih zakonskih izmjena, ja ću opet biti vrlo konkretna. Neću se baviti više HDZ-om iako je bilo znakovito slušati kolegu Mažara koji je govorio o 30 godina koje su malo da bi se očito stiglo pozabaviti korupcijom, umjesto da je pošao od toga da se korupcija nije ni smjela dogoditi tako da je godina dana previše da bismo imali problem korupcije. relativizacija izvješća Transparency Internationala rekla je prema kolegi Mažaru da je to globalni problem i da postoje druge zemlje koje se eto nisu pomakle u indeksu pa onda to ne trebamo shvaćati osobno, kao da nikakve veze s izvršnom vlasti koja je zaslužna za naše mjesto nema. No to je sve unutar očekivanog diskursa. Što se tiče ovih konkretnijih zakonskih izmjena neke stvari ostaju nejasne i bojim se da mogu dovesti do ozbiljnih problema u budućnosti. Naime, kada govorimo o tome što će se i na koji način će se koristiti akti poslodavca u čl. 23. opet dajemo izrazito veliku mogućnost pravobranitelju da reagira odnosno da ne reagira. Dakle, on prvo u st. 4. može odlučiti kojim će prijavama dati prednost, zatim može odlučiti da je prijavljena prednost neznatna i može također odlučiti da su ti postupci okončani. Ključno je pitanje, po kojim će kriterijima koji ponovo nisu raspisani unutar ovog zakona pučki pravobranitelj to isto činiti? Dakle, ovo su izrazito velike ovlasti koje sada dolaze u ruke pučkog pravobranitelja kao vanjskog prijavitelja, a mi ne znamo kako će on to sve provoditi u djelo, čuli smo da su i oni sami zabrinuti jer smatraju da nisu dovoljno kapacitirani. Druga stvar koja me još više zabrinjava odnosi se na čl. 24. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Naime, pučka pravobraniteljica možda i zato da eto riješe problem unutar svog dvorišta je predložila da se fokusira na unutarnjeg prijavitelja nepravilnosti, da živimo u utopiji možda bismo doista i mogli imati sustav u kojem bi funkcioniralo unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, no ovo je RH. I što se sada tu događa? Ukoliko nećemo osnažiti sustav vanjskog prijavljivanja i proširiti ga i izvan pučke pravobraniteljice, umjesto da ga isključujemo ili se fokusiramo primarno na ovo unutarnje prijavljivanje koje u RH gotovo uopće ne funkcionira ne funkcionira možemo imati situaciju kao što je recimo ova u čl. 24. u kojem se kaže u st. 4., pazite sad ovo „Prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem.“ Što to znači? Znači imate osobu od povjerenja u čije je imenovanje uključen poslodavac i ako ona ne riješi problem s poslodavcem nakon prijave nepravilnosti onda se tek ide dalje prema nekim institucijama. I sad vi zamislite, ne znam, recimo da imate slučaj gospođe Cvrtila ili bilo koji slučaj koji se odnosi na političko zapošljavanje preko veze i netko to prijavi i to dođe do osobe koja je ta osoba od povjerenja i koja je imenovana na tu funkciju i ona to prvo ide rješavat s poslodavcem i poslodavac će na to reć, a hvala na upozorenju doista sam kriv. Pa naravno da neće, pa poslodavac će reći to je netočno, to je neistina što se mene tiče to su sve objede. Je li to onda riješeno s poslodavcem i ne idemo dalje prema postupanju nekim drugim institucijama? Kakav je to stavak i znači li on zapravo u praksi da će poslodavac biti taj koji će se prvi pitati i koji će odlučiti je li prijavljena nepravilnost uopće nepravilnost. Ako pitamo poslodavca da je mislio da je to nepravilnost vjerojatno to ne bi učinio onda možemo zamisliti ukoliko ovakvi stavci ostanu unutar …/Upadica Reiner: Hvala./… ovog zakona kakva će bit budućnost budućih zviždača i njihovih Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice Marija SElak Raspudić htio bih dvije stvari od vas, dakle radi hrvatske javnosti. Prvo, komentar dužno poštovanje, uz dužno poštovanje prema državama u Ruandi i Jordanu, kako je moguće da jedna Ruanda i jedan Jordan ima manje korupcije od RH? Dakle to i drugo da ne budemo samo kritičari što predlažete kako bismo se mi mogli uloviti u koštac na ispravan način s korupcijom i kako bi je mogli napokon ugasiti jednom za svagda? Hvala. Privid demokracije daleko je gori od nedemokratskih režima. Nedemokratske režime možete pokušati svrgnuti, protiv njih se imate i argumentirano opravdanje boriti, a privid demokracije vam omogućava da perzistira status quo kao što je slučaj u Hrvatskoj u iluziji toga da imate institucije koje su funkcionalne, a koje u praksi zapravo podržavaju korupciju. I tako Hrvatska koja nema demokraciju nego privid demokracije može biti na ljestvici veća po stupnju percepcije korupcije od bilo koje nedemokratske zemlje gdje god se ona nalazila, a naravno znamo kako to se i događa i što treba prekinuti i trebaju nam novi izbori i treba nam nova vlast i tako se rješava korupcija, jednostavno je i to je jedini recept. Ono što ostaje problem je ta zapošljavanja koja su sve veća u javnim institucijama čime se šire biračka baza HDZ-a i izbori postaju sve teže…/Govornik Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Selak, ne sumnjam u vašu plemenitost, ali evo vi ste u jednoj stranci koja je imala u svoje vrijeme najveći forum ministara od pravosuđa, policije, svu snagu u jednoj državi. Da li smatrate da su danas, vi i vaš suprug ćete donesti jednu novinu poštenja, realnosti, nešto što je potrebno državi nasuprot vaših kolega koji su bili duboko u forumu nerealnosti tada sa jednom platformom koja je obećavala nešto što je završilo za tri sekunde u jednom trenutku? Hvala vam lijepo. Zahvaljujem vam na pitanju. Moje kolege iz kluba bili su dio vlasti s HDZ-om, a izašli su iz te iste vlasti zbog toga što po pitanju nepravilnosti nisu bili poslušni dizači ruku i to je bio jedan od rijetkih vrlo konkretnih i nedvosmislenih trenutaka u hrvatskoj javnosti kada smo vidjeli da demokracija ne postoji, a da je glasanje tek iluzija opijum za mase. Dakle, oni su glasovali, što je njihovo bilo demokratsko pravo protiv ministra Marića, a posljedica toga da imate svoje mišljenje bio je odlazak iz te iste vlade. U tom smislu ne vidim problem da surađujem s takvim ljudima jer su svoju principijelnost pokazali ne kada su se borili za fotelje nego kada su do njih došli i zbog čega su ih izgubili. Poštovani zastupnik Deur je dignuo povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen? da joj se ne odgovori na pitanje. Ja ne sumnjam danas u vašu privrženost toj stranci, na kraju ste zbog toga došli i u sabor. Ja sam pitao što se to događalo, oni nisu sami otišli, tada je tajnica u tri sekunde riješila da više nisu tu i u ime toga danas je ta platforma na vašim krilima u poziciji toj u kojoj jeste, ali ta korupcija i među Mostom tada da li je ona postojala, da li smatrate da je sve realno bilo što ste naslijedili? to je bila replika, to nije bila povreda Poslovnika ovaj, pa dobivate opomenu. Evo povredu Poslovnika što je malo neuobičajeno sa govornice je dignula i poštovana zastupnica Selak Raspudić. Izvolite, u čem je povrijeđen Poslovnik? da Most nije bio neposlušan nikad ga ne bi izbacio iz vlade čime potvrđuje da prema njima očito nikakav problem u postupanju Mosta ni s korupcijom, ni sa ičim drugim nije nikada postojao. Naravno i to je bila replika, pa dobivate opomenu. Hajdmo malo prestati sa time, pa idemo na slijedeću repliku poštovanog zastupnika Grmoje. Hvala. Evo kolega Deur očito ima nerazumijevanje toga što jest korupcija i što je, što je zapravo prijavljivanje i upozoravanje na korupciju. Tako da on smatra da su zapravo koruptivni oni koji ustaju protiv korupcije npr. kao naši ministri tada koji su upozorili na to da nije dobro da ministar Marić ide na tajne sastanke s Ivicom Todorićem, da je u sukobu interesa i to zapravo samo pokazuje da je ova cjelokupna rasprava izglasavanje zakona koji će štititi prijavitelje nepravilnosti jedna farsa jer njihov modus operandi je zapravo da se kazni one koji prijavljuju nepravilnosti i koji ustaju protiv nepravilnosti. Imamo slučaj Sabljak, Cvrtila, pa evo sada i mi kao Mostovci, dakle evo zapravo je kolega Deur na najbolji način pokazao da ovo što ovdje radimo je samo da ispoštujemo europske direktive, a da će HDZ zapravo i dalje po starom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** A to niste rekli, vi ste cijelo vrijeme replicirali. Cijelo vrijeme replicirate kolegi Deuru, pa to nećemo tako daleko doći, nema smisla cijela priča Ne znam. Poštovana zastupnica Selak Raspudić, vama ionako nije ništa rečeno, ali možete naravno i vi reći bilo šta. Da. Nije problem samo korupcija kada govorimo o HDZ-u, što se često ističe. Postoji nešto što ide ruku pod ruku s korupcijom, a to je nesposobnost. Najbolje smo to vidjeli sada na primjeru obnove jer što se događa? Ljudi koji su kapacitirani, koji su u stanju kvalitetno obnašati bilo koju funkciju, u stanju su u sustavu u kojem su u poziciji moći privrediti za sebe i napraviti kvalitetniju državu, međutim oni koji su nesposobni, ne mogu svojim sposobnosti doprinijeti tome da nešto zarade u svom poslu, bilo za sebe ili na razini države za državu, primjenjuju korupciju jer je to jedini način da prežive i prečesto se HDZ-u spočitava samo korupcija. Ja bih to proširila na ono što je njihov temeljni problem, a to je nesposobnost i zato smo mi tu gdje jesmo. A posljedica nesposobnosti je ova višedesetljetna korupcija o kojoj i danas govorimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Barbare Antolić Vupora, izvolite.

Hvala lijepo. Dakle Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zakon o zviždačima, mora nositi u sebi dakle ono osnovno dakle poticajno okruženje u kojemu neće biti moguće da se građani boje prijaviti nepravilnosti. A da bi sam zakon izboljšali, dužno je u nekoliko članaka unijeti neke izmjene. Dobrodošlo je što je Ministarstvo, odnosno ministar prihvatio već neke odredbe koje su, koje je uključio u buduće izmjene. Ja bih predložila dalje da se u čl. 4 koja propisuje područja prijave nepravilnosti, da je potrebno dodati i slučaj diskriminacije i ugrožavanje ljudska prava kao važna područja koja moraju biti otkrivena ukoliko se događaju, posebno u tijelima javne uprave. U čl. 11 trebalo bi dodati da u raznim pravima na zaštitu prijavitelja bi trebalo posebno regulirati i sigurnosnu zaštitu prijavitelja, dakle prihvaćena je bila na Odboru za ljudska prava i nacionalne manjine, govorili smo o pravu i potrebi na pružanje psihosocijalne podrške, to je ministar prihvatio, međutim onom važnu zaštitu života nismo do sada uključili i mislim da bi potrebno bilo, posebno nekim važnim i velikim slučajevima otkrivanja i razotkrivanja i zaštite državnog i javnog novca, i koristi, javne koristi, posegnuti i za tom najvećom mogućom zaštitom,a to je zaštitom života i sigurnosti prijavitelja. U čl. 21 potrebno je precizirati značenje pojma unutarnji kanal prijavljivanja nepravilnosti koji je obvezan za poslodavce koji zapošljavaju manje od 50 radnika. Iz odredbi zakona nisu unaprijed propisane procedure za provedbu unutarnjeg kanala prijavljivanja. Čl. 22 potrebno je precizirati minimalne standarde dostupnosti, odnosno trebalo bi jasnije odrediti što se smatra prikladni način dostupnosti svih informacija za podnošenje prijava te na koji način se objavljuju kako bi svima bile dostupnije. Vezano uz taj članak, posebno je važno napomenuti da je potrebno u zakon, naravno, provoditi i sustavnu edukaciju kako bi javnost i mladi bili senzibilizirani na to da svaku nepravilnost, svaku građu javnog novca i usude se prijaviti. Zatim bi spomenula i čl. 42 koji predviđa obvezu ministarstva za pravosuđe da svake godine EU komisiji dostavlja dostupne statističke podatke, dakle koliko je novaca ušteđeno, koliko je prijava podneseno i uz Ured pučke pravobraniteljice predviđa i povjerljive osobe koje bi, isto tako, prikupljale te podatke. Mislim da je potrebno objediniti podatke i pučke pravobraniteljice i povjerljivih osoba kako bi podaci bili relevantniji i kako bi dobili doista pravi podatak koliko mi zapravo uštedimo sa time da pristupimo pravima zviždača na pravi način te da ih vrednujemo sukladno time kako oni doprinose zaštiti od korupcije, odnosno štede naš javni novac i štite ugled RH prema samima sebi, ali i prema drugima. Dakle, dosadašnja praksa zviždača doista nam ne može pokazati neke uspjehe u zaštiti istih. Znamo da su oni tijekom cijelog života trpjeli posljedice svog časnog djela, da ih kao društvo, osim prema prema natpisima u novinama, prema pohvalama, nije posebno nagrađivalo, nisu imali adekvatnu životnu priču koja bi mogla dokazati, budućim generacijama da se isplati prokazati, da se isplati progovoriti o nepravilnosti, da se isplati zaštiti javno dobro, javni interes i time biti na korist i na ugled cijelim generacijama u budućnosti. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Uvažena kolegice, dosta me muči i vi ste o tome govorili, taj institut povjerljive osobe. Ovdje se definira kao fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba, pitanje je što je treća, imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije, itd. Sad ove manje firme o kojima smo govorili, a moguće i veće, teško da mogu izabrati povjerljivu osobu koja nije samo imenovana, nego je i amenovana od tog istog poslodavca. Sličan problem imamo i recimo, s prijavljivanjem seksualnog uznemiravanja. Ljudi uopće ne znaju koji je institut kojem oni to mogu prijaviti i koje su njihove uopće zakonske mogućnosti da se zaštite. Na koji način se osigurati da povjerljiva osoba doista bude ono što ime govori. I mislite li da ovaj zakon s takvim težištem na tom unutarnjem prijavljivanju ostavlja jasnu mogućnost da ta osoba zaživi u praksi? Vupora, Barbara (SDP)** Nikako ne može ta povjerljiva osoba čak jer joj je uskraćeno pravo da bude dio statistike koja se podnosi dalje Ministarstvu pravosuđa, odnosno dalje prema Europskoj komisiji. Dakle, čak je i to pravo toj povjerljivoj osobi uskraćeno sadašnjim prijedlogom zakona. Dakle, mislim da je cjelovito rješenje moguće tek ustanavljanjem nekog tijela, institucije koja bi sveobuhvatno štitila prava zviždača kao što je to na primjer USKOK ili Povjerenstvo za zaštitu sukoba interesa. **Reiner, Hvala lijepa. Poštovana kolegice iznijet ću vam jedan primjer nepravilnosti u zdravstvu. Možemo se složiti da je sigurnost zaštita zdravlja pacijenata, dobra organizacija itekako su važne. Pa onda imate prijavitelja nepravilnosti koji ukazuje na moguće stručne propuste, na probleme u organizaciji, imate povjerljivu osobu koja je naravno imenovana od ravnatelja i dio je uprave. Imate odgovornu osobu koja je upravo taj ravnatelj i onda se unutar ustanove ne dogodi ništa, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za unutarnji nadzor sve to imenuje ravnatelj, pa se onda ta stručna osoba obrati stručnim društvima, Inspekciji Ministarstva zdravstva. Inspekcija kaže da postoji nepravilnost i morate ih otkloniti, ne dogodi se ništa jer ravnatelja štiti Upravno vijeće, župan, ministar ako je KBC u pitanju itd. Da li vi mislite da će ovaj prijedlog zakona ipak omogućiti da se ovakvo rješavanje nepravilnosti ubrzaju i da se prijavitelji ne boje? Hvala lijepa. Evo to je još jedno područje koje sam navela da je potrebno u samom zakonu proširiti, a to je područje prijave nepravilnosti u slučajevima diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava. Dakle, to je područje koje regulira i područja odnosno načine gdje govore ovaj srpski liječnik nama nije bio dobar. Dakle, to je diskriminacija u zdravstvu koja zasigurno nije do sada u ovom prijedlogu zakona uopće regulirana. Dakle, to područje ljudskih prava i diskriminacija istih je potpuno izostavljena u ovom sadašnjem prijedlogu i dakle nešto na području rodnih prava, na području prava nacionalnih manjina, prava seksualnih orijentacija različitih seksualnih orijentacija, dakle to uopće nije regulirano ovim područjem i smatram da je ne samo zdravstvo nego i …/Govornica se ne razumije./… upravnih organizacija to potrebno regulirati. Nemojte otići, poštovana zastupnica Mrak-Taritaš ima još repliku za vas. Nemojte uteći! Anka (GLAS)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice. Dakle, čitajući ovaj zakon i ova rasprava koja je meni se zapravo čini da nam se ponovno dešava jedno te isto. Dakle, mi imamo zakon iz 2019. Sad je početak 2022. Mi ćemo imati u prvom čitanju, relativno brzo će to biti u drugom čitanju i nekako imam osjećaj da će se staviti ona kvačica. Trebali smo to donijeti, uskladiti sa direktivom. Mi smo to napravili, zadovoljili smo formu, ali od sadržaja smo jako daleko. Recentni primjeri koje imamo vidjeti prilike u zadnja dva, tri mjeseca primjer Kutine zapravo pokazuje ono, na žalost nismo mi tu baš velika iznimka i u odnosu na nekakve druge zemlje, da onaj koji se odlučio i koji je rekao da, meni je sad dosta, ja ću prijaviti nepravilnost, za to ću javno reći zapravo taj je koji snosi posljedice, taj koji ima stigmu na sebi, taj koji nije zaštićen. On je taj koji ostaje bez posla. I dok tu nešto ne promijenimo nema toga. Možemo mi mijenjati zakone koliko puta hoćemo ... …/Upadica Sanader: Sva ta imena, dakle svi ti primjeri iza tih primjera stoje ljudi i oni adekvatnu zaštitu neće dobiti ni sa ovim predloženim zakonom. Činjenica je da to što će malo u nekom manjem dijelu biti omogućeno onima koji će imati dostupnu pravnu pomoć da se snalaze u ovoj šumi pravnih odredaba, u šumi svega. Dakle, nemoguće je i gospođi u Kutini i sa ovim postojećim zakonom ukoliko bude donesen dospjeti na neku razinu i doseći ona prava koje je zapravo izgubila. To neće biti moguće niti sa donošenjem ovakvog zakona. Smatram stoga da je potrebno ići dalje od toga i ići na osnivanje nekog središnjeg tijela koje bi znalo bolje i sustavnije zaštiti prava zviždača. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Vilim Matula. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, dosta je već toga rečeno koliko toga u ovom zakonu je zapravo nejasno izrečeno, prenešeno i koliko god su EU direktive smjernice vrlo točne i nastojanje i bivše i sadašnje pučke pravobraniteljice da se donese kvalitetniji i bolji zakon i civilne udruge. Mislim da će ovo biti nekakav ali samo mali koračić koji će upravo tim istim akterima, prije svega civilnim udrugama i pučkoj pravobraniteljice u nekoliko pomoći, a nadam se i zviždačicama i zviždačima. Evo nekoliko konkretnih primjedaba. Ministar, njega sada ovdje nema, on je rekao da on ne bi ulazio u to, ali stvarno prvo želim reći da vezano za čl. 4. mi smatramo da je neprihvatljivo da se zakon ne primjenjuje općenito na pitanje obrane i nacionalne sigurnosti jer ovaj generalni pristup u potpunosti abolira od ovoga zakona MORH, MUP, SOA-u, … i neke druge institucije iz sustava nacionale sigurnosti. Da li abolira i Ured predsjednika RH, Ured Vlade RH? Očito. Korupcija u sustavu nacionalne sigurnosti bilo vezana za narudžbe oružja, bilo vezano za transakcije u energetskom sektoru, bilo za zloupotrebu sredstava za tajne suradnike tajnih službi ne smije se skrivati iza pojma nacionalne sigurnosti. Najavljuje se da će se to područje da će se donijeti posebni akti, ali nas brine to da u ovoj fazi mi ne znamo koji su tu akti, na koji način reguliraju zviždanje u sigurnosnom sektoru. Evo samo primjer iz st. 2. ovog članka i kako je to sve zajedno nesuvislo izvedeno kaže ovako „Tijela u čijem su djelokrugu poslovi nacionalne sigurnosti i obrane donijet će se posebni akt kojim će se urediti zaštita prijavitelja nepravilnosti“, e sad pazite ovo „te postupak prijavljivanja nepravilnosti u području ključnih sigurnosnih i obrambenih interesa, a vodeći računa o zaštiti ključnih sigurnosti i obrambenih interesa“. E sad ova povratna petlja koja apsolutno petlja i ne govori ništa, a zapravo abolira kao što smo imali priliku to i vidjeti po onom istom principu po kojem je Osječki sud donio odluku da su ti policajci samo uvjetno kažnjeni i to pazite zašto su kažnjeni, zato što su nosili bez oznaka jer on kao sud se trudi da oni imaju policijske oznake. A svima je jasno da je jedini razlog bio taj da ne odaju nalogodavce i da ubuduće smiju se iživljavat, ali ne smiju odat nalogodavce jer se i u ovom zakonu o zviždačima to naziva, to to sve se skriva pod pojmom nacionalne sigurnosti. Ništa, naravno ništa učinjeno. E sad naravno da imamo i dalje, koliko ću još imati vremena. Mislim da je jako važno taj odnos, da govorilo se o tome da povjerljiva osoba kako ju izabrati, istina tu se spominjalo i seksualno zlostavljanje, ali i općenito mobing na radnom mjestu. Osoba od povjerenja kojoj će se ljudi obraćat treba isto kao i za zviždače bit stvarno izabrana i da, poslodavac ju treba na neki način amenovat, ali je silno važno da između povjerljive osobe i između zviždačice, zviždača bude stvarno dobar, snažan osjećaj povjerenja kako se zviždač ne bi osjećao izigranim ili ostavljenim od strane sustava. Dvije replike, prva je poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani zastupniče. Pitala vas bi kako vi mislite da bi mogli zaštititi eventualnog zviždača iz policije koji bi otkrio ili razotkrio naredbodavca privođenja zbog nezgodnih facebook komentara? (Možemo!)** Da naravno, to je pretpostavka i zahvaljujem gospođo Antolić Vupora na ovom pitanju. Sigurno da je u tome prije svega važno kada bi to se odnosilo i upotrijebilo u MUP-u stvarno bi to tamo trebali biti, a ne da kao što sam rekao abolira cijeli MUP od toga. Znači ako tamo postoji osoba od povjerenja kojega su ljudi izabrali i na kojega se stvarno mogu osloniti, a ja to mogu zamislit da on to itekako može iako mi je teško povjerovat da u ovom slučaju bi to moglo ostati samo unutar sustava. Razumijem da se traži da se te stvari inače unutar sustava, ali ovdje to svakako morat će ić i kroz medije i kroz institucije EU jer jedino na taj način se može osnažiti onaj hrabar pojedinac koji že zviždati o postupanjima unutar MUP-a.

Kolega, otvorili ste zapravo i u vašoj pojedinačnoj raspravi jednu temu o kojoj u kontekstu ovog zakona je zaslužila posebnu pažnju. Dakle, napravit ćemo izmjene i dopunu zakona, imat ćemo zakon, moći ćemo reći nešto imamo. Ali što imamo Ne tako davno bila je jedna djelatnica policije koja je na području Dubrovačko-neretvanske županije prijavila seksualno zlostavljanje svog pretpostavljenog. I što je bio rezultat toga? Kako se presudilo? Dakle, a rezultat toga je da smo mi svi u novinama imali priliku to čitati i da je to poruka svim drugima, zaboravi ako ti se to desi pokrij se po ušima i šuti jer ćeš završit isto kao i ona. I to bi trebala biti uloga zakona i to bi trebala biti uloga i nas koji raspravljamo o tome u ovoj sabornici da zapravo se potiče, a ne da se sprječava. Hvala. Zahvaljujem kolegice Mrak-Taritaš da, potpuno ste u pravu. To je slučaj koji je bio puno po medijima i koji govori vrlo žalosno o našoj i dalje mačističkoj poziciji a dovoljno je samo znati i to znaju ljudi koji se bave borilačkim vještinama koliko žene mogu biti izuzetno spretne čak fizički i na koji način muškarci to mogu krivo procijeniti, koliko su hrabre, odgovorne, racionalne i situacijama opasnosti i da su to sve predrasude da to samo muškarci mogu učiniti. kada si oni dozvoljavaju i mi svi jer i tu se iza naših nagona sakrivamo prirodom stvari e onda sustav žene ni na koji način ne štiti. Da, ovaj zakon to uopće u tom smislu ne pomaže. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Josipa Borića. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto riječi o Prijedlogu zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u prvom čitanju, jer jednostavno evo opet smo saznali da HDZ je to napravio loše i nikako iako smo prvi to napravili 2019. I do tada je bilo nekakvih vlada i zviždača i onih koji su prijavljivali nepravilnosti, ali nije bilo zakona po kojima su ti ljudi mogli odraditi posao. Onda kad se napravio zakon, onda taj zakon više ne valja jer ga nisu predložili oni koji su najžešći kritičari. A kad su bili ministri ti isti kritičari nisu imali potrebe za time, pa da i mi tada saznamo nešto recimo u oporbi, pa da prijavimo nekog za kog smo znali da je radio nešto što ne smije jer nije bilo zakona. Ali ste isto mogli biti zviždač. I naravno prolazio je to svatko na svoj način. Mi podržavamo ovo i tražimo da bude još detaljnije nego što je bilo 2019. I da se poštuju određena pravila, pa kad govorimo o kanalima imamo onaj najuži kanal unutar samog sustava, pa malo šire ako netko ne sluša pa idemo na institucije, a onda ako ne ide ni prvo ni drugo onda idemo u medije. Da li je to baš u Hrvatskoj tako ja ne znam, da li to tako funkcionira ili je ovdje prvi kanal u stvari treći kanal pa se vraćamo sa rezultatima na onaj prvi. Možda je i to problematično, ali nek' se događa. Zašto to kažem? Zato jer imamo zviždače koje nitko ne čuje, ne čuje ih i kad izađu vani ne čuju ih. Zašto ih ne čuju? Zato jer dolaze iz nekih drugih opcija recimo iz SDP-a pa možda iz SD-a, ne znam. Imamo jedan slučaj bivšeg načelnika jedne općine u Koprivničko-križevačkoj županiji koji nakon smjene i smjene njegovog direktora napravio jedan slučaj i kaže ovako: „Dan prije potpisa odluke o opozivu direktor komunalnog poduzeća odlučio je otuđiti službeno vozilo tvrtke. Sam sebi ga je prodao bez ikakvih procjena i bez ikakvih procedura.“ I priča ide dalje, nije samo to direktor napravio, prodao je on i željezo tog komunalnog društva firmi načelnika i naravno da to nikoga ne interesira. Točno u kilogram napisano i po kojoj cijeni. I što se na kraju dogodi? Da smijenjeni direktor, njemu jasno samo ću pročitati njegovu izjavu, kaže: „Najte vraga za rep vleči bolje vam je šuteti.“ O tome mi govorimo gospodo. Zašto to medije ne interesira ovaj slučaj? Zato jer je iz stranke koja je u opoziciji i tamo je dozvoljeno sve. Čista kaznena djela moguće. Moguće, neka institucije kažu da li jesu ili nisu. Ali ni riječi. I onda slušam kolegu Grmoju ovdje. Ja sam bio sudionik te vlasti 2016. Godine, te čudesne vlasti kada smo se morali boriti sa njegovim hajmo reći načinom kadroviranja zato ga nema ovdje danas, očito je znao da ću to reći. U Hrvatskim vodama mijenja se Statut, Statut osnovni dokument Hrvatskih voda, društva da bi se pogodilo u stručnu spremu jednog čovjeka koji je slučajno bio i kum tadašnjeg predsjednika MOST-a i današnjeg predsjednika MOST-a i na taj način dolazi do čega? Do toga da se na kraju pritišću i službenice koje su iz sasma nekog drugog dijela i obveza, da daju određeno mišljenje na jedan projekt koji će tiče Centra za gospodarenje otpadom bile pritiskane upravo i od tog čovjeka koji nikad nije imenovan jer je odustao kad su mu sve namjestili, a ministar poništio sva rješenja koja su do tada napisana. I onda danas slušamo predavanje tko je sposoban, tko zna, tko ne zna i tko je pošten. I naravno nema odgovora. Zašto? Zato jer je kolega Grmoja u tom trenutku izgovorio onu čudesnu rečenicu. To mjesto zamjenika uprave, zamjenika predsjednika uprave Hrvatskih voda je političko mjesto. Nema veze natječaj, dolaziš i odlaziš sa nama. To je ta priča, to je to poštenje o kojem govorimo. Na kraju kažem čovjek je sam odustao i zahvaljivao se gospodinu Grmoji što ga je gurao na to mjesto iako je znao da nema jedan od osnovnih uvjeta. I mi se bavimo ne samo s time, nego i mnogim drugim slučajevima koji su obilježili vrijeme kada je i ta ekipa koja nam danas drži lekcije radila svoj posao na način na koji su ga radili. O tome ćemo govoriti, jer ima tih situacija puno i podosta, da bi oni koji nam drže lekcije izgledali ovako dobro kako kolega Grmoja misli da izgleda. Nije to vaš bilo tako kolega i ne možete objasniti nikako onu svoju rečenicu kada ste rekli to je političko mjesto i tamo se dolazi i odlazi sa našom ekipom. Nije to tako i niste razumjeli i niste znali što radite u tom trenutku. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. A nije mi napisano. Ok., Ok., Ok. Nemojte se uzbuđivati. Nije mi napisano tu bilo jel' bila povreda prije. Je? Izvolite povreda Poslovnika Nikola Grmoja. ja mu se ovim putem zahvaljujem jer on o aferama Mosta priča o nečemu što se nije dogodilo. Dakle govori o imenovanju nekoga tko nikad nije imenovan, pa ja bi bio sretan da su to vaše afere, da ovo što vi meni predbacujete da su to afere HDZ-a Hrvatska bi bila bogata zemlja,

dobro ste ovdje zaključili, nepravilnosti imaju, i oni koji ih čine imaju ime i prezime i žalosno je što ovdje najžešći kritičari pokušavaju etiketirati samo vladajuću stranku jer svjedoci smo da se nepravilnosti čine bez obzira na to kojoj opciji političkoj se pripada. Mi kao politička opcija pokazali smo da imamo volje obračunati se sa svima, pa i s korupcijom i kao što ste ispravno konstatirali donijeli smo ovaj zakon 2019.g. i danas ovdje donosimo prijedlog kojim bi se pokušala napraviti još bolja zaštita za prijavitelje nepravilnosti. Stoga ja smatram da nije uvijek problem samo u normativnom okviru, problem je i u društvenoj svijesti i sigurno je da nećemo popraviti stanje samo tako da politički etiketiramo…/Upadica: Hvala vam lijepo kolegice Jelkovac. Evo čuli ste kako to oni doživljavaju. Evo kolega naš Grmoja kako on doživljava tu vlastitu ulogu u 2016.g., on kaže nije se dogodilo imenovanje. Dogodilo se imenovanje, nego čovjek je odustao pod pritiskom medija i javnosti jer je shvatio da su napravili nešto što nisu smjeli napraviti, da su mijenjali osnovni akt društva da bi stavili nekog svog najbližeg u to društvo na vodeće pozicije. Ali što se događa? Kad su oni to učinili, taj čovjek odustaje, ali ne radi opet ono što su mu dali da radi nego sa strane kao i neki ovdje kažu modeliraju ili moderiraju neke odnose koji su se tada događali na sasvim drugom projektu i tu se javljaju zviždači. Dvije službenice koje traže da radničko vijeće stane na njihovu stranu i da se ne dogodi ono što je tražio g. Grmoja. zato sam to imao potrebu reći jer se tu radilo o zviždačima iz sustava koji su ustali protiv toga da potpišu nešto što im je nametao netko tko nije bio ni član te uprave, ali im je nametao što moraju napraviti i zbog toga se taj čovjek g.

znači mi smo donijeli Zakon o zaštiti potrošača 2019., a i direktiva je donesena 2019., znači i u članicama unije se je ovoga detektiralo da je zaštita rascjepkana i po državama članicama i neujednačena. Znači posljedica provedbe prava unije sa prekograničnom dimenzijom koja se prijavljuju zviždači pokazuje se kao nedostatna zaštita. Znači i u članicama EU su ovoga primijetili da nije dovoljna zaštita zviždača odnosno naših ovih prijavitelja. Mi smo sad se uhvatili u koštac, donašamo taj zakon, pa prema tome odgovorno se ponašamo i prema svima da im se ovoga, ne samo da bi pravobraniteljica imala pravo da se njoj prijavljuje nego imamo poduzeće od više od 50 zaposlenika moraju imati isto tako interni postupak za …/Govornik se ne razumije/…prijave zviždača. Hvala lijepo. vam lijepo kolegice. Pa evo, zašto je ovo važno? Pa zbog toga kažem što smo konačno još detaljnije nakon što smo donijeli strategiju krenuli u izmjene zakona i o Zakonu o sukobu interesa i o ovom Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti da još detaljnije propišemo ono što je važno da nam se ne događa ovo što imamo u javnom prostoru jer imamo situaciju sada recimo, imamo jedan slučaj iz Kutine kojeg svi govore i imamo situaciju u Holdingu gdje ide 745 otkaza. Jedan otkaz, 745 otkaza. Ovdje ne netko ukazao na nepravilnosti, u Holdingu nitko nema da kaže da je bilo išta loše. Pogledajmo taj odnos i naravno svi se slažu s time znači i ovi koji zastupaju to mišljenje i SDP koji podržava toliki broj otkaza itd., premještanje itd. i nitko se ne želi tamo ispoljiti i reći tamo u tom sustavu opet nešto nije valjalo. Zašto? Pa očito jer su svi navikli da to tako mora biti i svi redom brane da je normalo da dobije se 740 otkaza u jednom komunalnom društvu u vlasništvu Grada Zagreba. Mi smo protiv toga i ja sam rekao što mislimo kao politika o takvom ponašanju. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedeća replika Ja bih vas upitao g. Borić što vi kažete na odnos institucija prema zviždačima, prema evo gđi. Cvrtili, prema g. Sabljaku, prema činjenici da se ljude koji su prijavili nepravilnosti proganja i kakav je vaš politički stav odnosno imate li kao osoba, kao političar stav o tome da se ljude uhićuje jer su rekli da treba pripremiti pokvarena jaja za premijera, imate li vi svoj stav o tome, što, je li treba ljude u Hrvatskoj uhićivati zbog toga, možete li izreći svoj politički stav o zviždačima i o hapšenju ljudi, dakle koji su samokritični prema premijeru i prema ovoj vlasti? Evo, zamolio bih vas vaš komentar, puno bi mi značilo da kažete svoj stav, **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Grmoja, ja sam podosta dugo ovdje da pamtim puno toga što mnoge i smeta. Sjećam se uhićenja i nakon Knina i zviždanja u Kninu, sjećam se uhićenja i nekih blogera koji nisu bili po volji nekim bivšim predsjednicima RH i tada u sabornici s obzirom da je SDP obnašao vlast nije bilo takvih priča. Zašto? Jer je to dozvoljeno, to je moguće, to se tada trebalo učiniti, pa i ovog gospodina koji je sada nakon prosvjeda također uhićen i ne znam trenutačno što se s njime događa jer očito neki su rekli da su znali i mogli kontrolirati cijeli sustav, da su točno znali u svakom trenutku što se događa, kod nas to niste čuli a ovo što se događalo, pa ako ljudi misle da policija ne treba raditi svoj posao onda neka to kažu ne trebamo raditi svoj posao. Da li je to dovoljno da se pokrene neki postupak, neka se o tome očituju institucije što je tu važno moje mišljenje.

Ali dobro je da se ovo dogodilo, zastupnik je odbio odgovoriti na pitanje i obmanjuje javnost. Ali dobro je da se ovo dogodilo zapravo je priznao da je ovo nalog premijera Plenkovića da se uhićuje čovjeka, jer HDZ ne želi zauzeti ni politički stav. Ja ne ulazim u djelovanje policije, ali vi kao političari možete reći nije u redu da se u slobodnoj i demokratskoj hrvatskoj državi ljude hapsi jer napišu da nekoga treba dočekati sa pokvarenim jajima. Vi to niste u stanju …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … i ovo pokazuje

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Grmoja povrijedio je članak 238. Poslovnika jer ovdje vrijeđa zastupnike na osobnoj razini. Isto tako kleveće optužujući da su izdani nekakvi direktni nalozi. Gospodine Grmoja to su ozbiljne optužbe i ja se pitam da li biste ih iznijeli i izvan ove sabornice kad ste tako hrabri.

govoreći neistine vrijeđa saborske zastupnike. Izgleda od kad je doša iz doline Metkovića ovdje u Zagreb da je obukao đavolje odijelo i da misli da sve ono što on govori da je samo istina i da sve što on zna da samo on zna, a da mi nitko drugi zapravo ne znamo ništa i da smo mi ovdje došli u Sabor ne znam na koji način, a on je došao božjim blagoslovom. Dobro. Imate i vi opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Josip Borić, povreda Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238. Kolega Grmoja omalovažava i mene kao zastupnika i svog kolegu kao i sve moje kolege ovdje s druge strane, jer govori da mi nismo iznijeli stav. Iznosimo politički stav na način na koji mi smatramo da ga trebamo iznijeti. Da li to njemu odgovara ili ne to je njegov problem. Ja se još sjećam njegovog obećanja i čekamo taj njegov paket nekih kako je on to nazvao antipedofilskih zakona, da vidimo što je on to napisao kad je već i on prošao jednu kalvariju društvenih mreža i svih tih nekakvih upisa koje mu nisu odgovarale tada krajem 7 mjeseca ili početkom 7 mjeseca prošle godine.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić mi koji ostajemo u sabornici i nastavljamo raspravljati o meritumu, odnosno o predmetnom zakonu, za razliku od onih koji dođu, odrade minutu medijske slave i odu možemo vidjeti, dakle da sa nizom noviteta ovog zakona koji je doprinio ne samo da se poveća opseg prijavitelja i da se unaprijedi zaštita prijavitelja nešto što nismo do danas čuli je vezano i za transparentnost. unapređenjem samoga postupka se otvara i transparentnost, dakle gdje se mora pratiti cijeli postupak, ali se mora na kraju dati i izvješće o onome što je obavljeno. I vi znate i sa prizme jedinica lokalne samouprave, dakle ovdje se sada donosi i da će jedinice lokalne i regionalne samouprave imati svoje unutarnje kanale kojima će omogućiti, dakle prijaviteljima da mogu iskoristiti tu priliku i time dižemo transparentnost

dobar prijedlog. Ako misli netko da još nešto treba dodati detaljnije da se raščlani ono što je možda ostalo nejasno neka jasno to izgovaraju danas u raspravi u drugom čitanju kroz amandmane ako se to ne uvaži. Mislimo da je i ovo korak naprijed u odnosu prema ljudima koji su hrabri i izašli su nešto reći. I sada ako imamo i odredbu koja miče onaj pokušaj osvete o kojemu se danas često govori pogotovo na jednom primjeru onda je to nešto. Samo imamo pravo pitati a što je bilo do 2019.? Što je bilo do 2015. godine? Zašto ti koji su danas najglasniji nisu imali hrabrosti napraviti jedan takav zakon. Jesu li imali previše propusta koji su tada mogli postati za njih loša stvar pa su bježali od toga ili su danas pametniji u oporbi nego što su to bili na vlasti u smislu sposobnosti da mogu više danas iz oporbe nego što su mogli na vlasti. To su naše dvojbe. Imamo povredu Poslovnika poštovani zastupnik Arsen Bauk. ali mu ne možete oduzeti riječ do kraja dana, a niti do kraja sutrašnjeg dana. Pretpostavljam da je došlo do toga jer gospodin Bukarica nije bio kod vas da vas upozori. Prema tome, mislim da je, mogli ste mu izreći mjeru udaljenja sa sjednice do kraja dana, ako vas ne bi poslušao i ne bi izašao onda udaljenje sa sjednice dva dana. Ali ne možete mu oduzeti riječ dva dana, pa predlažem da se korigira u tom dijelu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. Ispravit ćemo to. U pravu ste. Udaljen je sa sjednice 2 dana. Da. Sljedeća

Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici, prokomentirat ću nekoliko odredbi čisto kao uvod u amandmane koje ćemo podnijeti do drugog čitanja, kako bi dodatno obrazložila zašto su upravo takvi. govori o tome pod kojim uvjetima i kada prijavitelj nepravilnosti može o svojim saznanjima izravno se obratiti medijima pa se kaže da to može ako je prvo podnijela prijavu bilo unutarnjim ili vanjskim kanalima ili ako ima opravdani razlog vjerovati da nepravilnost može predstavljati neposrednu ili očito opasnost za javni interes kao u slučaju krizne situacije ili rizika od nepopravljive štete ili ako postoji rizik od osvete ili su izgledi da će se nepravilnost učinkovito otkloniti relativno mali zbog posebnih okolnosti slučaja. Ovakve definicije predstavljaju određene pravne standarde koje je potrebno tek stvoriti i potvrditi kroz sudsku praksu. Takve sudske prakse ovog trena još uvijek nema, a to zapravo svjedoči da mi ovog trena o zakonu pričamo pomalo i napamet. Ovi pravni standardi također, pokazuju u kojoj će mjeri prijaviteljima nepravilnosti biti potrebni odvjetnici kao stručna i profesionalna pomoć kako bi im pomogli da se snađu u šumi propisa koji se međusobno sukobljavaju. Primjerice, ove konkretne odredbe na koje sam se pozvala neće se primijeniti u onim slučajevima u kojima osobe izravno otkriju informacije medijima na temelju posebnih odredbi domaćeg prava kojima se uspostavlja sustav zaštite u pogledu slobode izražavanja i informiranja. Dakle potreban će biti vrstan odvjetnik koji će reći kakva su to prava propisana po pravu koje govori o slobodama izražavanja i informiranja i na koji način se ona dovode u svezu sa pravima koja se opisuju u ovom Zakonu. Prema tome, bez da se zviždačima osigura financijska pomoć na koju mogu računati neovisno o svom inicijalnom materijalnom statusu, ovaj će Zakon ostati mrtvo slovo na papiru. S obzirom da je onaj prvi zakon kojeg danas, evo, mijenjamo, tek 3 godine na snazi, nije niti bilo prilike da Vrhovni sud odradi svoju ulogu, no ona će u godinama koje dolaze biti iznimno važna. Iznimno će biti važna uloga i svih ostalih sudova da postave granice interpretacije ovih pravila jer upravo o tome kako će se ovi pravni standardi interpretirati u praksi, e o tome u konačnici ovisi kako će završiti svaki pojedini slučaj bilo koje prijavljene nepravilnosti, a time i životna sudbina pojedinog zviždača. Nadalje, ponovit ću ono što sam već i izgovorila, da je jedina pravna prava zaštita zviždača učinkovito pravosuđe i neovisne institucije te njihova brza reakcija i brzo postupanje u svim situacijama kad nešto spada u njihov djelokrug rada i nadležnosti pa ću se tu osvrnuti i na čl. 25 koji definira da je, pardon, 26, da je nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje pučki pravobranitelj. Dakle, samo po sebi nije loše kodificirati na jednom mjestu sustav pravila kojima se zviždačima osigurava bolja zaštita od primjerice, otkaza, šikaniranja ili osvete, ali ne bi voljela da nas instituti i mehanizmi iz ovog Zakona navedu na krivi zaključak ili krivi kolosijek. Ured pučkog pravobranitelja nije tijelo koje rješava suštinu na koje se pojedina prijava odnosi već tu prijavu samo kanalizira prema drugim državnim tijelima koje će onda svatko iz svog segmenta provoditi ono na što zakon ukazuje i tu dolazimo do problema ukoliko ograničimo prijavitelja nepravilnosti da se prvo moraju obratiti ili internim mehanizmima ili pučkom pravobranitelju, bilo bi dobro dodati da se izravno mogu obratiti drugim nadležnim tijelima. A onda ćemo doći u koliziju čitavog niza zakona jer, primjerice, sad po novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa više anonimne prijave ne mogu se uzeti u razmatranje na način kao što su se uzimale ranije. Bez da otklonimo ovakve sukobe, bez da ojačamo taj institut vanjskog prijavljivanja, ovo interno prijavljivanje je zapravo, samo će postati dodatna tlaka poslodavcima, bilo da se radi o realnom ili o privatnom sektoru, jer naše iskustvo,

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, ne znam da l' ste slušali primjer iz zdravstva koji sam kolegici u replici navela, kada je prijavljeno osoba, zapravo ravnatelj, osoba kojoj se prijavljuju nepravilnosti je dio uprave, dakle osoba iz pravne službe i kada se zapravo te nepravilnosti ne otklanjaju. E sad, gledam tu obaveze poslodavca, čl. 22, gdje prema onom prijašnjem sada važećem zakonu se, čini mi se, ipak šire definiraju obveze poslodavca po pitanju imenovanja povjerljive osobe gdje u slučaju da sindikalni povjerenik ili 20% radničkog vijeća traži promjenu osobe koja se prijavljuje i daje to poslodavac dužan napraviti u roku od 30 dana. Da li smatrate da će ovakav prijedlog biti dovoljno jamstvo za nepristranost povjerljive osobe na koju ipak taj poslodavac, hoćete, nećete, može negativno utjecati, ipak radi kod nje, je li? Evo, ja ću sasvim otvoreno bez zadrške glasno i jasno reći, da ja ne vjerujem u institut povjerljivih osoba. Činjenica je da se zapravo Direktiva na to najviše oslanja, činjenica da je i u ovom Zakonu tome posebna pozornost, činjenica je da i pučka pravobraniteljica predlaže da taj institut internog prijavljivanja povjerljivoj osobi ima na neki način prednost. To je u teoriji možda dobro zamišljeno. Možda u nekim drugim pravnim sustavima to dobro funkcionira, u RH to naprosto ne drži vodu. Može to biti u zakonu, ali od učinkovitosti tog instituta ne treba očekivati puno. Jedina učinkovita provjera nepravilnosti i utvrđivanja je li stvarno došlo do neke neprimjerene radnje je vanjska kontrola, neovisni nadzor putem nadležne institucije za konkretno pitanje i područje o kojem se radi. Ovo je, eto, jedna tlaka i jedna nepotrebna administrativna obaveza od koje u suštini neće biti puno rezultata. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Poštovana kolegice. Ja bih vas načelno jednu jednostavnu stvar pitala. Naime, mi svjedočimo u ovom saboru kako vladajuća većina okreće glavu od evidentnih nepravilnosti. Oporba je da uzmem taj primjer, prijavila nepravilnosti pri izboru i imenovanju ravnatelja HRT-a gdje je po uvjetima natječaja gospodin bio u evidentnom sukobu interesa što je bilo upravo natječajnim parametrima zabranjeno. Bez obzira na to vladajuća većina ga je kao što znamo imenovala i okrenula glavu od nepravilnosti. Pa što mi možemo očekivati od ovog zakona ako u ovom saboru se evidentne nepravilnosti odobravaju? prezimenom)** Hvala vam na pitanju. Kao što sam rekla nemojte da vas zakon dovede na krivi zaključak i krivi kolosijek. Neće niti pučki pravobranitelj niti ovaj zakon riješiti problem, jedino rješenje je u nezavisnim institucijama koje će svoj posao obaviti kako treba. Mi takve institucije zapravo nemamo, imali smo nešto, nešto se počelo razvijati, Vlada Andreja Plenkovića je zapravo onesposobila i ono malo pozitivnih koraka prema naprijed koji su se ostvarili neposredno uoči i par godina nakon pristupanja EU. Vi ste naveli primjer glavnog ravnatelja, međutim mi na današnji dan imamo kud i kamo ozbiljnije situacije teških koruptivnih djela za koje na neki način optužen kompletan državni vrh. I mene zapravo ni ne zanima hoće li vladajući okretati glavu, mene zanima hoće li se državna tijela poput USKOK-a, DORH-a i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa praviti kao da ništa nisu ni vidjela ni čula. Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovano potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice Orešković. Svaka vlada ima nekakve ideje i radi nekakve iskorake. Ono što je karakteristika u posljednje vrijeme mi se čini sljedeće, uzmimo Zakon o obnovi o kojoj smo vi i ja glasali protiv pa onda da bi se mogao primjenjivat su bili posebni timovi koji su služili da bi ljudi mogli podnijet zahtjev. Dakle, zakon je složen na način da normalan čovjek koji normalno funkcionira nije uopće u stanju podnijeti zahtjev za obnovu i nikom to nije bilo čudno, to je bilo normalno i pokazalo se kao velika stvar gdje imamo posebne timove. Sad se to može složiti na ovaj zakon, da bi uopće neko se odlučio bit prijavitelj treba snage, treba energije, treba volje, ali da bi on uopće mogao bit prijavitelj on bi morao konzultirati i znati o puno drugih zakona, morao bi imati dovoljno novaca za jednog odvjetnika, dakle niz, niz preduvjeta. Mi kao da slažemo zakone kojim je poticaj ne činite to zašto radimo zakone (Stranka s imenom i prezimenom)** Točno u potpunosti ste u pravu zato ja i cijeli dan govorim ono što govore i sami zviždači. Evo nađite se u situaciji u kojoj prijavljujete nešto, evo zamislimo da ova gospođa iz Državnih nekretnina nije dobila otkaz nego da se trenutno nalazi na svom radnom mjestu, razotkriva nešto što teško optužuje ministra, predstojnika Ureda Vlade, predsjednika HS-a može može očekivati da joj prijeti otkaz. Ako joj prijeti otkaz, ako joj prijeti diskriminacija na poslu, šikaniranje za očekivati je da će se u nekom trenutku naći u nekoliko različitih postupaka plus svjedok u kaznenom postupku, plus svjedok u nekim disciplinskim postupcima ili možda u nekom drugom svojstvu bez pravne pomoći i to od profesionaliziranih specijaliziranih ljudi konkretno od odvjetnika, takva osoba kao zviždač naprosto nema šanse. I sve ono što se načelno jamči ovim zakonom bit će mrtvo slovo u papiru koje se u praksi neće moći potvrditi, a zviždač će naprosto ostati žrtva. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Baraba Antolić Vupora. Govorili ste, poštovana zastupnice, govorili ste o povjerljivim osobama, da li možete pojasniti malo više vezano uz institut s aspekta podnošenja i malicioznih prijava koje će sasvim sigurno biti jedan dio, a koje ne bi trebale zasjeniti zapravo intenciju da se više prijavljuje, da se prijavitelji zaštite, ali s obzirom da znamo gdje i kako živimo dakle ni taj dio ne bi trebalo izostaviti iz našeg vidokruga. Što vi mislite o tome? Pa iz iskustva nekoga ko je zaprimao i postupao po kojekakvim prijavama bilo je malicioznih, bilo je nesuvislih, bilo je anonimnih, ja se takvih prijava ne bojim, može ih biti kao kiše. Mene samo zanima meritum, je li ono što se u prijavi navodi takvog sadržaja, takve kvalitete navoda, opis, eventualno dokaza da omogućava postupanje. Vi ste govorili o pouzdanim osobama, ja nisam sigurna mogu li pouzdane osobe uistinu biti toliko neovisne, nepristrane i stručno obučene pa da same procjenjuju radi li se o malicioznoj prijavi. I na kraju krajeva prijava može biti motivirana nekim alternativnim razlozima, no to ne znači da ono što se u prijavi navodi nije točno i da ne predstavlja dokaz o zlouporabama i malverzacijama. Dakle, bitan je sadržaj. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani zastupnik Rade Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice vi ste radili odgovoran posao pa bi vas molio da prokomentirate ovo moje pitanje. Ne može se reći da ova država ne radi ništa. Znači svatko onaj tko je se ogriješio o zakon on je i uhapšen pa bez obzira kojoj stranačkoj skupini pripadao. Moje pitanje vama da isto tako komentirate, da li mi trebamo ojačati institucije države ili ćemo kroz ovaj zakon praktično doći do toga da će svaki Hrvat imati svog zviždača pa će to onda ispasti zapravo od ovog zakona ništa. Jer meni se čini da stvari u državi mogu se rješavati samo ako se jačaju institucije koje su odgovorne i sad da li je dovoljno represije kod nas jel mi imamo i edukaciju i prevenciju, ali meni se čini da bi trebalo biti još malo više represije. Onaj ko, mene niko neće natjerati da ukradem i pronevjerim nešto, vjerujem da neće ni vas, ali za one ljude koji to naprave treba ih kaznit da im to više ne padne na pamet. Da, apsolutno treba jačati institucije u pravcu njihove neovisnosti, u pravcu definiranja njihovih ovlasti koje su prečesto slabe, u pravcu jačanja njihovih ljudskih i drugih logističkih kapaciteta. Ono što radi HDZ-ova vlast je sve suprotno od toga. Imali smo primjera vidjeti što se dogodilo s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, imamo prilike vidjeti kako danas funkcionira DORH uspoređujući to primjerice sa vremenom iz razdoblja Dinka Cvitana. Ako govorimo o tome što sve treba unaprijediti, pa evo mogla bi digitalizacija puno pomoći u tome. Koliko puta sam za ovom govornicom predlagala da imamo sustav transparentnih uplata i isplata iz svih javnopravnih tijela i istovremeno objavljene sve ugovore sa svim tijelima javne vlasti koji bi pored toga imali podatak da se vidi izvršavaju li se obveze, što znači provode li se plaćanja u skladu kako je s tim ugovorima definirano. Da smo to imali onda bi ovo što je danas objavljeno u tjedniku „Nacional“ već sad bilo svima razotkriveno i jasno (Možemo!)** Kolegice Orešković, u čl. 10. govori se o odgovornosti prijavitelja, a u st. 2. se kaže da zviždač može snositi odgovornost ako je do informacije došao putem kaznenog djela. sad to zvuči meni dosta općenito. Tajno snimanje je kazneno djelo, međutim puno korupcijskih stvari se otkriva upravo snimanjem tih razgovora i dogovora. Zatim, recimo razotkrivanje poslovne tajne je kazneno djelo, ali također korupcija se vrlo lijepo sakriva baš to da je to poslovna tajna i da se ne smije znat. Jednako tako i klasificiranje podataka se može itekako prikrivati koruptivne radnje, pogotovo u nabavci oružja i svega. Ja vas molim da vi kao pravnica i odvjetnica bivša i da to prokomentirate. Hvala kolega Matula. Pa upravo ste vi potvrdili ono što ja cijelo vrijeme govorim. Bez da netko tko je iskusan odvjetnik ili pravnik analizira ovaj zakon u kontekstu svih drugih zakona zviždač se nalazi u situaciji gdje mu je omča oko vrata, u problemu, u provaliji ili tik do provalije. Naime, tajno snimanje nije dopušteno bilo kome, može ga provoditi prikriveni istražitelj, što znači da mora postojati nalog nadležnog državnog tijela, ne može zviždač sam od sebe staviti prislušni uređaj i očekivati da će takav dokaz biti prihvatljiv. Također što se tiče poslovne tajne, postoji razlog zašto pravni sustav štiti poslovnu tajnu, primjerice i odvjetničku tajnu u nekom odvjetničkom uredu. Postoje uvjeti kada se takve poslovne tajne mogu razotkriti, ali u svakom slučaju ne po slobodnom nahođenju nekog od zviždača i bez da ga netko uputi u to što u pojedinom trenutku smije ili ne smije ovaj zakon će mu biti više problem nego štit i zaštita. završne rasprave. Prva je završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovana zastupnica Romana Nikolić.

U završnom izlaganju u ime Kluba Socijaldemokrata istaknut ću važnost prihvaćanja prijedloga iznesenih u uvodnom izlaganju jer tada će se zaista spriječiti manipulacija sustava i osveta prema prijaviteljima, te će im se osigurati i adekvatna zaštita. Problem je dosadašnjeg zakona koji se ovim zakonom trebao i promijeniti i poboljšati su preuzak krug tijela kojim se može prijaviti nepravilnost, što je u praksi doveli do zlouporaba od strane poslodavaca, pa su prijave koje nisu podnesene točno navedenim tijelima za prijavljivanje nepravilnosti rezultirale osvetom prema prijaviteljima nepravilnosti i nastavno na to neadekvatnom sudskom zaštitom. Zlouporaba imenovanja povjerljive osobe od strane poslodavca na način da se u najvećem broju slučajeva imenuju osobe koje su bliske upravi, ovlaštenim osobama za zastupanje kod poslodavca jer 20% radnika zaposlenik kod poslodavca vrlo često kontrolira sam poslodavac. Činjenica da se prijava mogla podnijeti izravno nadležnome tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti samo u iznimnim slučajevima, pa slijedom toga je i moguće zlouporabe od strane poslodavaca kojima su odbijali prijave nepravilnosti kao neosnovane, moguće zataškavanje ili uništavanje dokaza. Isto tako, poslodavci nakon prijave nepravilnosti u otkazu navedu neku povredu radne obveze samo da bi prikrili motiv otkaza. rok za rješavanje od strane nadležnoga tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti zbog kojeg prijavitelju nepravilnosti može nastati nenadoknadiva šteta. Zbog vrlo malog broja podnesenih tužbi radi zaštite prijavitelja nepravilnosti, te činjenice da nije donesena niti jedna barem prvostupanjska presuda u postupcima zaštite zviždača, znači ne postoje ni sudske prakse i javnosti potencionalni prijavitelji nisu dovoljno upoznati sa sustavom zaštite prijavitelja nepravilnosti i učinkovitošću do sada važećega zakona. Kakav god imali mi zakon zviždači će zapravo uvijek doživljavati neugodnosti, u pravilu izgube poslove i vrlo otežano će naći nove. U radnim sporovima se to u pravilu tretira kao nanošenje štete poslodavcu, nelojalnost i opravdani razlog za otkaz. Stoga osim što se novim zakonom treba ojačati svijest pojedinaca o prijavljivanju nepravilnost što je neophodna borba protiv korupcije, zviždače zakon treba i zaštititi. Stoga se mora donijeti zakon koji će omogućiti adekvatnu zaštitu zviždača. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Nikola Mažar. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, uvaženi ministre sa državnim tajnikom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo danas smo čuli povodom Prijedloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti da prije svega je ovaj zakon nužan, da je dobro da se donosi danas, da je dobro da se nije išlo samo sa implementacijom Direktive EU, nego da se ide sa donošenjem novoga zakona. Ono što smo mogli prije svega čuti i vidjeti su i pohvale na prijedlog zakona, odnosno nismo mogli čuti neke velike zamjerke ili nepravilnosti, odnosno nedostatke samoga prijedloga zakona. Više se govorilo o potrebama, dakle pravne zaštite koja bi se mogla proširiti ili ići na sekundarni nivo i potrebe, dakle vezano za Ured pučkoga pravobranitelja da se osiguraju tehnički, prostorni i ljudski uvjeti vezano za aktivnosti koje predstoje i Uredu pučke pravobraniteljice ali i svim drugim nadležnim tijelima. To svakako pokazuje da je zakon ne samo u radnoj skupini ili u javnom e-savjetovanju dobro pripremljen, nego pokazuje prije svega odgovornost, ozbiljnost Vlade RH ali i spremnost Vlade RH da se za određene probleme koji su nadstranački, koji su nacionalni, koji su interesu RH napravi jedan konsenzus i dakle to veseli da i u samoj radnoj skupini su bili prihvaćeni prijedlozi i od strane Saveza samostalnih sindikata RH i od strane Ureda pučke pravobraniteljice i od strane struke i od strane, dakle nadležnih tijela. Pred nama svima je da ovaj zakon koji ćemo izglasati u ovom Visokom domu u Hrvatskome saboru bude primjenjiv na terenu, bude prije svega u smjeru zaštite zviždača, ali ne samo njih nego i smjeru zaštite osoba od povjerenja i njihovih zamjenika i zato je dobro da se proširila i zaštita ne samo na zviždače, nego i na osobe koje su uključene ili su u kontaktu sa osobom koja je prijavila. Dobro je da se omogućilo i radničkim vijećima i sindikalnim povjerenicima da mogu predložiti osobu od povjerenja, jer znamo da osobe od povjerenja prije svega moraju biti osobe kojima vjeruju upravo ti radnici koji tamo rade, koji se mogu osjetiti da mogu njima dati, dakle ne samo informaciju o nepravilnosti nego i svoje osobne podatke. Zato je dobro da i osoba od povjerenja i zamjenik imaju ne samo prava, nego imaju i obveze i odgovornosti prije svega o zaštiti identiteta osobe koja prijavljuje nepravilnosti dobro je da i prema njima kao i prema poslodavcu prijavitelju i svim onima koji sudjeluju u postupku su napravljene i prekršajne odredbe. Prema tome, svatko će za svoj dio odgovornosti ukoliko dođe do zloupotrebe snositi i prekršajnu odgovornost. To je vezano za sve sudionike i to je dobro. Dobro je da su dakle i iznosi prekršajnih odredbi pogotovo za pravne osobe, odnosno fizičke za koje se ustanovi da su napravili određene nepravilnosti povećane i da samim time imaju i odvraćajući efekt. Svakako da je bitno da u sljedećem periodu se napravi i određena informativna kampanja. Čuli smo nekoliko puta danas, dakle da je Ured pučke pravobraniteljice prošle godine imao 45 predmeta. Od toga je jedan dio prebačen od godine prije i naravno da svatko osim zaštite osoba koje će prijavljivati nepravilnosti osim donošenja, dakle i ovih drugih novosti koje su vezane i za sudsku zaštitu i za rokove i za proširenje i prijava i vremenskoga slijeda i radnoga okruženja i osvete koja se vodi i prije i poslije radnoga odnosa imamo i taj dio, odnosno i taj segment informativnoga karaktera kako bi prije svega osobe koje se odluče i koje žele prokazati, ukazati na nepravilnosti imaju punu informaciju ne samo vezanu za svoju zaštitu, nego vezano i sve na koje načine mogu napraviti te prijave, dakle ne samo kroz unutarnje kanale ukoliko ne vjeruju svome poslodavcu nego imaju i vanjske kanale. Dakle, kroz Ured pučke pravobraniteljice, ali imaju i druge alternativne mogućnosti. Prema tome, vjerujem da će Ministarstvo pravosuđa i uprave kao što je odgovorno i ozbiljno prionulo i prvome zakonu iz 2019. godine sada i u ovome zakonu o kojem o kojem raspravljamo u prvom čitanju prionuti i informativnoj kampanji i da će dakle zajedno se stvoriti optimalni uvjeti da zakon zaživi u punom obliku. završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora.

Dakle, pred nama je Zakon o zviždačima u prvom čitanju. Nadam se da ima još toliko volje i želje ministarstva, pa i Vlade da se povodi za onime što smo danas ovdje čuli i što je dobro došao prilog poboljšanje ovog zakona. Ono što mogu reći u ime SDP-a je da mi izlazimo sa vrlo dva konkretna prijedloga, a to je sukladno onome prvi prijedlog je prema onome što i mreža europskih tijela za zaštitu zviždača u svojim smjernicama predlaže. Dakle, da imamo jedno središnje tijelo koje bi zaprimalo i pomoglo kod prijava nepravilnosti. Dakle, središnje tijelo poput, po uzoru na USKOK, na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Dakle, nešto što i sami iz mreže, Europske mreže za zaštitu potrošača pišu i predlažu da se razmotri određivanje nadležnog tijela koje je prepoznato i pozicionirano kao glavno, osnovno i središnje nadležno tijelo u državi članici ili regiji i koje bi u nacionalnom zakonu kojim se implementira direktiva dalo ime, lice, kontakt, Dakle, to je jedno mjesto koje bi garantiralo da zviždač jednostavno ne ostane prepušten sam sebi i da mora tražiti svoju zaštitu na nekoliko različitih mjesta. Drugo, predlažemo i to kako bi društvo vrednovalo ono što zviždači daju uskraćujući sebi komfor običnog jednostavnog života i kada dovode u pitanje svoju vlastitu egzistenciju. Dakle, predlažemo da se tog čovjeka barem jednom godišnje iz ovog HS-a nagradom jednostavno nagradi i da se ta nagrada nazove prema imenu imenu jedne od najpoznatijih zviždačica koja je nažalost izgubila život upravo na dan kada je ovaj prijedlog zakona došao na stol Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, dakle prema Ankici Lepej koja je cijelim životom trpjela posljedice svog časnog djela. Pozivam da svi budemo predlagatelji, da ne bude to stranačka inicijativa, dakle da nadrastemo to čije je i da svo društvo prepoznaje koliko je neobično pohvalno i vrijedno imati takve ljude među nama, ljude koji su zasigurno samim time što su prokazali i ljude koji ovim zakonom nažalost neće biti dovoljno zaštićeni, čak i uz sve ove mogućnosti koje pruža zakon nije moguće očekivati da će broj prijavitelja nepravilnosti u Hrvatskoj biti viši. Zbog čega? Zbog toga jer je i društvo samim time što je upeto u razne interesne oblike, što je svatko nekome nešto dužan jednostavno nedovoljno u mogućnosti da se odupre ovim kandžama korupcije. I upravo zbog toga mi takve pojedince moramo nagrađivati, moramo taj sustav pohvala i nagrada jednostavno ojačati. Korupcija se ne može jednim zakonom zaustaviti, ali može se djelovanjem i djelovanjem ne samo preko zakona nego i djelovanjem preko načela koja su zapisana u etičkim kodeksima u nekim postupcima koji se tiču postupanja u tijelima državne uprave. Hvala lijepa. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin.

Dakle, već sam govorila u ime kluba o potrebi široke društvene akcije i velike kampanje o potrebi prijavljivanja nepravilnosti, doista potrebna nam je sveobuhvatna promjena društvene paradigme. Živimo već tri desetljeća u društvu u kojem je glagol krasti promijenjen u dobro se snaći i svi oni koji su sudjelovali u maestralnoj privatizacijskoj krađi, koji su zapošljavali mimo natječaja podobne, po stranačkoj obitelji ili prijateljskoj liniji, koji su sudjelovali u naštimanim javnim nabavama koji su stekli nevjerojatna bogatstva zloupotrebljavajući javna dobra svi oni postali su manje-više cijenjeni članovi ovoga društva. U trenutku hapšenja bivše ministrice Žalac premijer Plenković izjavljuje da je bila sjajna, da nigdje drugdje nije vidio nekoga tko je imao takva znanja i takav entuzijazam. Dakle, u trenutku kada je posve jasno da je Žalac duboko ogrezla u korupciju premijer i dalje govori o njezinoj izvrsnosti. To je poruka koja afirmira i korupciju i nečasno djelovanje i teško je vjerovati da će potaknuti građane na stvarnu i iskrenu dobru, a kamoli na prijavljivanje nepravilnosti. Da ne spominjem već pravomoćnu presudu za korupciju koju je dobio HDZ, a njihov predsjednik nije smatrao potrebnim niti se ispričati ispričati izvlačeći se čuvenom, mi smo novi HDZ nemamo nikakve veze sa onim starim HDZ-om. U takvom društvu su ravnatelji, direktori, ministri, moćni ljudi o kojima ovise zaposlenici koji je veći dio njih u određenoj mjeri svjesno ili nesvjesno, namjerno ili ne namjerno, prisilno ili slobodno ili samo šutnjom i odvraćanjem pogleda dio koruptivno nepotističke mreže. Njima vrh ove države poručuje budite s nama i bit će vam dobro, štitit ćemo vas u zamjenu za vašu lojalnost i zatvaranja oči na sve marifetluke u kojima u privatne džepove odlaze deseci milijuna eura javnog novca, dakle našeg novca. Kako se u takvom društvu očekuje da će ovaj zakon motivirati građane da prijavljuju krađe i zloupotrebe položaja u svakom smislu? Zakon zviždača prividno štiti, ali ga okolina velikim dijelom osuđuje jer je uzburkao tako mirnu i lagodnu situaciju, a sustav mu uzvraća svim svojim alatima, samo samo zadnji primjer je Adrijana Cvrtila. Svi ćemo se složiti da zakon nije dovoljan, potrebno je mnogo više, potrebna je istinska volja vladajućih da svojim primjerom pokažu zaista nultu toleranciju na korupciju jer zašto bi građani prijavljivali nepravilnosti ako premijer gorljivo brani svoju članicu predsjedništva predsjedništva stranke u trenutku hapšenja u vrlo jasnom slučaju korupcije s eu fondovima, ako glavna državna odvjetnica laže i saboru i hrvatskoj javnosti oko tog istog slučaja. Zašto bi se izlagali osvetama i odmazdama ako državni vrh afirmira koruptivno ponašanje? I zašto mi pozivamo pojedince da se upuste u riskantnu borbu s koruptivnim sustavom, zašto ne bismo svi mi bili zviždači? Eto, primjerice, kad se iz opozicijskih redova upozorava na evidentne moguće koruptivne radnje ili nepravilnosti, nikada se nije dogodilo da saborska većina pokrene istragu, dapače, uvijek se okretala glava i tvrdilo da su to sve izmišljotine. Podržavamo ovaj Zakon, naravno, uz potrebne dorade u drugom čitanju. Ali bez promjena u samom vrhu vlasti, bez promjena društvene paradigme, bez odlučne osude koruptivnih radnji ili samo sumnje na koruptivne radnje i iz vlastite stranke ili obitelji ili među prijateljima i suradnici, dakle bez prave i iskrene podrške zviždačima i njihove afirmacije u društvu, bez agilnog i učinkovitog pravosuđa, pravog efekta ovog Zakona neće biti. Evo, već danas HDZ ima priliku reagirati na izjave zviždačice Maje Đerek i pozvati na odgovornost ministra Banožića, šefa kabineta Frku Petešića i predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića. U duhu prijedloga ovog Zakona, u duhu važećeg zakona, u duhu Deklaracije nulte tolerancije na korupciju jedino primjereno jesu njihove trenutne ostavke na mjesta na kojima se nalaze. Ukoliko te ostavke neće biti na stolu do kraja današnjeg dana, onda se ne može vjerovati da se HDZ doista upustio u odlučnu borbu protiv korupcije. Sve naime, onda ostaje isto pa nam niti ovaj Zakon neće bitno pomoći niti će nam se raseljene generacije vratiti jer korupciju trebamo rješavati svi zajedno, a naročito vladajući.

Par završnih misli. Dakle, nekoliko dana od smrti gđe. Lepe, Ankice Lepej, najpoznatije hrvatske zviždačice, mi danas ovdje raspravljamo o izmjenama Zakona o zviždačima koji bi trebao pružiti dodatnu zaštitu ljudima koji iskazuju, kako smo već više puta rekli, nevjerojatnu građansku hrabrost jer se usuđuju, zamislite, ukazati na nepravilnosti. dakle živimo u društvu u kojem je ukazivanje na nepravilnosti izuzetna građanska hrabrost, a ne građanska obaveza ili dužnost. Dakle to su ljudi koji se usuđuju ići kontra struje i kontra onog poznatog i uvriježenog pogni glavu i ne talasaj. Dakle ne, oni talasaju, ukazuju na nepravilnosti i onda im se ovo društvo zahvaljuje, na koji način? Na način da ih se šikanira, da ih se stavlja na stup srama, da vrlo često dobivaju otkaze na svojim poslovima, evo, pogledajmo samo sudbinu Ankice Lepej. Zašto se ljudi ne usuđuju prijavljivati nepravilnosti? Zašto se, evo, ne usuđuju i iskazivati tu svoju građansku dužnost, je li, ne, ja bih rekla građansku hrabrost nego zaista građansku dužnost. Pa zaista im se evo, mogu pogledati ove sve primjere tih zviždača što im se dogodilo do sada u životu. Dakle, prijeti im se, politika im je prijetila, zašto, na kraju krajeva, zašto se ljudi ne usuđuju baviti politikom? Evo, zašto, kad pozovete nekoga da se uključi, evo i u politički rad, zašto se ne usuđuju? Pa i zato što im politika prijeti da će izgubiti posao, poduzetnicima prijete da će, ne znam, porezna uprava doći sa velikim inspekcijama, gledat će je li im vatrogasni aparat 37 centimetara od poda i hoće li zbog toga dobiti neku veliku kaznu, nametnuti im nekakve namete. Dakle zato se ljudi ne usuđuju prijavljivati nepravilnosti, zato se ljudi ne usuđuju na društveno korisni rad. Zaštita zviždača od osvete i nepoštenog postupanja od progona potiče i ohrabruje zaposlenike, ohrabruje zapravo sve građane da prijave nepravilnosti u svojem okruženju. Cilj bi nam svima trebao biti, je li, da živimo u takvom društvu, da se nepravilnosti što prije otkriju, čak spriječe ili kazne, a greška je shvatiti ovo kao nekakav operativni teret tvrtkama, je li, često se kaže, ovo je još jedan dodatan namet, dodatna administracija tvrtkama, međutim zaštita zviždača u krajnjoj liniji, u jednoj tvrtci poboljšava organizacijsku kulturu, čuva reputaciju i imidž te tvrtke, povećava kvalitetu i produktivnost, djeluje pozitivno na rezultate poslovanja. Ovo kad govorimo o nepravilnostima u bilo kojoj tvrtki. Ovaj Zakon zaista evo, donosi nekakve novine, uvodi nekakve nove elemente zaštite zviždača, no imali smo taj zakon i prije. Imali smo ga i prije sa nekom dozom zaštite i vidimo evo, kako je kako je bilo s njegovom primjenom, imali smo ne znam koliko izmjena zakona, ali koliko god izmjena zakona imali, ako ga ne budemo primjenjivali, ako sudska praksa ne bude pratila želju da se ne ubije glasnika, već da se štiti one koji ukazuju na nepravilnosti, nećemo puno napredovati. I dalje ćemo se diviti hrabrosti malobrojnih pojedinaca koji ukazuju na nepravilnosti i koji na kraju na svojim leđima podnose teret borbe s korupcijom i kriminalom. Težimo, ja bih rekla, modernom društvu, onim društvima kakva su društva, kakva su ona u koje je pobjeglo, evo, u zadnjih 30 godina, skoro milijun stanovnika ove naše države. Evo, zahvaljujem. Evo, s ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Evo i sad po zahtjevu naše elektronske službe, 10 minuta pauze zbog, znači nastavljamo u 14,55.

Hvala vam

Hvala vam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

poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnice i zastupnici.

Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, uvaženi ministre sa državnim tajnikom, kolegice i kolege

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnice

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Ministarstva

Izvolite.

Izvolite

Hvala vam